kolega Grbin, izvolite.

Pa kao što sam najavio na početku današnjeg dana sada ćemo provesti objedinjenu raspravu o: - Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 542 - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 543 Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Ustava i čl. 172. i 204. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovi zakonski prijedlozi raspravi po hitnom postupku. Sukladno čl. 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave čl. 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Pa bih sada zamolio, a ne bih ipak zamolio još uvijek državnu tajnicu nego imamo obrazlaganje stanke. Prvi na redu kolega Grbin, izvolite. Pomalo g. predsjedniče ipak malo ćemo zastati prije nego što prijeđemo na ovaj prijedlog Kaznenog zakona. Kazneni zakon spada u kategoriju onih državnih zakona koji bi trebao biti stalan, koji bi se trebao rijetko mijenjati, tako da s jedne strane građani znaju što smiju, a što ne smiju, a s druge strane tijela koja postupaju u kaznenom progonu policija, državno odvjetništvo i sud znaju kako će u pojedinoj stvari I sada mi dolazimo u nešto što ja ne pamtim da se dogodilo u hrvatskoj pravnoj povijesti, a to je da mijenjamo Kazneni zakon ovaj tjedan, a da već u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću imamo izmjene odnosno prijedlog izmjena novog Kaznenog zakona, to se ne bi smjelo događati. E sad, što je u tim novim izmjenama koje smo možda mogli pa reći ću čak i trebali raspraviti zajedno sa ovim? U tim izmjenama je nešto dobro, dobro je ono što pooštrava kazne u dijelu koje se odnosi na nasilje prema ženama i to će svatko sa imalo zdravog razuma podržati. Ali naravno kako kod HDZ-a nikad ništa ne ide samo mi u paketu imamo potureno nešto što je javnost već nazvala lex AP, a to je pokušaj zastrašivanja onih koji su u osnovi zviždači, koje bi mi kao društvo trebali štititi i medija kako bi se spriječilo da vladine afere cure u javnost. Kada pogledamo taj prijedlog zakona famozni lex AP, kada pogledamo Prijedlog zakona o medijima o kojem smo već na široko govorili potpuno je jasno da se u ovom trenutku zakonodavstvo koristi kao obračun sa slobodom govora u RH kako bi se marifetluci vlasti prikrili. To poštovane kolegice i kolege dopustiti nećemo. Hvala. da u sabornici možemo govoriti ne samo o ovom prijedlogu zakona nego onom što je najavljeno. Naime, ovog trenutka imamo hitni postupak za ova dva zakona, ne znam zbog čega je hitno i zašto se ne može objediniti sa dva ostala prijedloga promjene Kaznenog zakona koja su u najavi? Prvi je vezan naravno uz rodno uvjetovano nasilje i ja ću reći da u ukupnosti onoga što se predviđa mi to podražavamo. Dakle, govorimo o tome da apsolutno treba riješiti pitanje zaštite djece od obiteljskog nasilja, žena, pitanje je i femicida, ali sa druge strane u okviru tog prijedloga zakona to bi trebalo biti objedinjeno u jednom jedinom prijedlogu Ministarstva pravosuđa kako bi mi mogli raspraviti sva tri prijedloga koja su pred nama. Sa druge strane imamo naravno i ono što je najavio premijer Andrej Plenković, a to je zapravo uvođenje novog kaznenog djela, jednog noviteta zapravo za manje-više cijelu EU, a to je uvodi se kazneno djelo neovlaštenog odavanja sadržaja dokazne ili izvidne radnje do pravomoćnosti postupka. Moram reći da to je nešto što nije uobičajeno, izazvalo je velike, velike stručne rasprave oko toga. Naime, govorimo o činjenicu dakle neravnopravnosti primjerice čisto sa naslova kaznenog postupka između branitelja i onog koji ga optužuje, a to je obično DORH. Naime, DORH može i mora po zakonu davati sve ono što je bitno za javnost, a to je da se započinje kazneni postupak, a branitelj po ovome ne bi smo dati ništa i nikakvu izjavu do završetka pravomoćnosti praktički presude kojom je utvrđeno ono što se nalaže. O tome kroz takav zakon naravno ne bi mogli pričati niti o Agrokoru, niti o recimo onom što se dešava nedavno u Osijeku ubojstvu mlade djevojke od strane policajca dok dokazni postupak ne završi, a to je za 2 godine neću ni govoriti. Stoga mi predlažemo naravno da se razmotri kako da se to sve zajedno skupi u jedno te istu činjenicu …/Upadica Furio Radin:

Kad smo vidjeli na dnevnom redu da su izmjene i dopune Kaznenog zakona i kad je to i vidjela zainteresirana javnost svi su očekivali, e super to je sad tema, imamo temu femicid i imamo temu onaj savršeni prijedlog koji je već nazvan, naravno savršeni govorim pod navodnicima i sarkastično već je nazvan lex AP, ali tome nije tako. Dakle, želim reći nekoliko stvari. Prva stvar, ove učestale izmjene Kaznenog zakona zapravo govore o problemu našeg zakonodavstva gdje mi kao guske u magli onako lutamo pa sukladno pojedinim zahtjevima ili pojedinoj situaciji ili pojedinim nekakvim najavama mijenjamo Kazneni zakon. Kazneni zakon je jedan od onih zakona u državi koji bi nekako trebao nuditi sigurnost. Zadnje izmjene ovog zakona smo imali gdje je bilo usklađivanje sa eurom i to je sve u redu. Ajdemo reći ove izmjene ovog zakona su zato što zbog procesa pristupanja OECS-u. Zato što proces pristupanja OECD-u nas traži da mijenjamo Kazneni zakon i da tu definiramo neke stvari koje u zakonu nismo dosad na odgovarajući način definirali. Pitanje je zašto nismo. Pitanje je zašto kad pristupamo negdje onda nas netko mora upozoriti i reć godinama niste definirali neke stvari pa sad to treba definirati. To su zapravo način na koji HDZ-ove vlade već funkcioniraju skoro 20 godina. Mijenjaju propise i zakone da se ispune određeni uvjeti koji su određeni za vanjskopolitičke ciljeve. I dobro danas i sadašnjeg premijera, a i bivšeg premijera je zapravo su bili vrlo zainteresirani za vanjsku politiku pa onda i zato i mijenjamo i usklađujemo

Hvala vam lijepo gospodine predsjedavajući. Evo mi ispred Kluba Hrvatskih suverenista također tražimo stanku kako bi još jednom ukazali hrvatskoj javnosti svima nama kolegicama i kolegama da jest organizacija OECD traži izmjene kaznenog zakonodavstva ali ja u tome ne vidim ništa loše, dapače dobro je da se proširuje kazneno pravni spektar i na strane javne dužnosnike i na strane zastupnike ovaj u njihovim predstavničkim ili zastupničkim domovima i Europskom parlamentu drugih stranih država jer ako ništa drugo javnu poruku dobivamo mi u Hrvatskoj da je žetoniziranje, da je kažnjivo djelo svakog zastupnika koji čini nešto nemoralno, neodgovorno za vlastitu korist ili primi mito ili obećanje dara i glasa ne po svojoj savjesti nego po nalogu onoga koji ga plaća. To sad traži OEC od nas D znači i za one koji potiču na takvo ponašanje. U ovom saboru imamo takvih primjera da su ljudima zastupnicima obećavana brda i dolina da glasaju ovaj protivno onim programima po kojima su došli u sabor. Prema tome, nama to nije sporno, mi to želimo, ali nam je sporno da USKOK je obezglavljen koji nema znači mogućnosti, kadrovskih potencijala da to istraži, da to dokaže, da to procesuira. Nama paralelno sa ovim zakonom mora na stol doći upravo i problem funkcioniranja USKOK-a i glavnog državnog odvjetništva. Hvala i ova se stanka odobrava. Idemo dalje ili fizički hoćemo stanku? Idemo dalje, dobro, hvala lijepa. Da li, sad tražim odbore jel ime, aha, u ime predlagatelja državna tajnica gospođa Vedrana Šimundža Nikolić. Izvolite.

usklađuje sa standardima Konvencije o borbi protiv podmićivanja stranih javnih službenika u međunarodnim poslovnim transakcijama. Ta konvencija je donesena od strane Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj, dakle OECD-a, a OECD je međunarodna organizacija koja ukuplja 38 država opredijeljenih za demokraciju i tržišno gospodarstvo s ciljem potpore održivom razvoju, podizanju životnih standarda, unaprjeđenju nacionalnih sektorskih politika kao i rastu svjetske trgovine. Naglašavamo kako nakon eurozone i Schengenskog prostora pristupanje OECD-u predstavlja strateški, gospodarski i vanjsko politički cilj RH. Mi dakle konvenciju, ovu konvenciju još uvijek nismo prihvatili niti smo zakonom potvrdili pristupanje toj konvenciji, međutim ovo što danas ovdje predlažemo ove izmjene i dopune dvaju zakona je upravo preduvjet za ratifikaciju predmetne konvencije, kao i pristup radnoj skupini za suzbijanje podmićivanja u međunarodnim poslovnim transakcijama. Naglasit ću bitne i značajne izmjene Kaznenog zakona i Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela. Što se tiče Kaznenog zakona, predlaže se praktički pojašnjenje kako službena osoba u čl. 293. i 294., primanje i davanje mita obuhvaća ujedno i stranog javnog službenika u smislu čl. 1. ove Konvencije. Značenje izraza stranog javnog službenika predlaže se propisati autonomno, ovisno o tome da li osoba obavlja jednu od propisanih funkcija, a ne o tome ima li ta osoba svojstvo stranog službenika prema pravu države u kojoj obavlja takvu funkciju. Također, ovom izmjenom i dopunom predlaže se proširiti krug počinitelja kod kaznenog djela podmićivanja zastupnika, koje je u našem Kaznenom zakonu opisano u čl. 339. st. 1., propisivanjem zastupnika u zakonodavnom i predstavničkom tijelu, strane države ili međunarodne javne organizacije i na isti način proširiti klub zastupnika kojima se mito nudi, obećaje ili daje sukladno istom članku st. 2 našeg Kaznenog zakona. Osobu koja posreduje pri davanju mita predlaže se također, sankcionirati kao počinitelja kaznenog djela podmićivanja zastupnika, dakle proširuje se ovaj krug počinitelja. Za potrebe navedena 3 kaznena djela predlaže se također, definirati i stranu državu sukladno čl. 1 st. 1 ove Konvencije na način da ista obuhvaća sve razine vlasti u toj državi, od od nacionalne do regionalne odnosno lokalne, kao i organizirana strana područja. Također su se povećale novčane kazne, institut novčane kazne za fizičke osobe, predlaže se izmijeniti propisivanjem maksimalnog broja dnevnog iznosa koji se mogu izreći za kaznena djela počinjena iz koristoljublja s 500 na 1000 dnevnih iznosa te se povisuju minimalne i maksimalne visine dnevnog iznosa koji se uzima u obzir prilikom utvrđivanja ukupne novčane kazne na način da se najmanji iznos u visini od 2,65 eura povisi na 5 eura, a najviši dnevni iznos da se povisi s 1327 eura na 2,5 tisuće Što se tiče prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, nužno je naglasiti da se predlaže proširiti temelj subjektivne izvedene odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, na način da se kao temelj odgovornosti propiše da će se pravna osoba kazniti za kazneno djelo odgovorne osobe ako je njime pravna osoba ostvarila ili trebala ostvariti korist za sebe ili drugoga. Izričito se propisuje odgovornost pravne osobe za kazneno djelo odgovorne osobe kojoj je povjereno obavljanje poslova iz područja djelovanja pravne osobe iako je do počinjenja kaznenog djela došlo zbog propuštanja nadzora ili kontrole od strane odgovorne osobe koja vodi poslove pravne osobe. Slično odnosno isto smo imali i u važećem propisu, međutim, to smo, tu odgovornost nečinjenja smo izvlačili iz općeg dijela propisa Kaznenog zakona, no sada je od nas praktički traženo i sugerirano da izričito propišemo kad se radi i o nečinjenju odnosno propuštaju nadzora ili kontrole, također, da. Postoji odgovornost, ali kažem, postojala je i sad postoji zbog nečinjenja. Također, ovo što smo izmijenili, samo da kažem da će se, da se traži da pravna osoba ostvari korist za sebe ili drugoga, u važećem propisu imamo imovinsku korist, a sad se širi ta korist bez naznake imovinska, dakle u svakom drugom obliku, korist koja se može kao takva pojaviti, bit će sankcionirana. Također, precizira se značenje izraza odgovorne osobe, propisivanjem kako je odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba na bilo kojoj razini kojoj je povjereno obavljanje poslova iz područja djelovanja pravne osobe. Također, i u ovom Zakonu pooštrena je zakonska kaznenopravna politika kažnjavanja pravnih osoba uz zadržavanje dosadašnjeg modela gradiranja kroz 4 razreda, ovisno o težini propisane kazne za pojedino kazneno djelo. Međutim, ako se svrha kažnjavanja ne bi mogla ostvariti niti kroz predloženu pooštrenu zakonsku kaznenopravnu politiku kažnjavanja pravnih osoba, predlaže se kao jedna novina mogućnost kažnjavanja pravnih osoba novčanom kaznom u iznosu od 10% ukupnog godišnjeg prihoda pravne osobe ostvarenog u poslovnoj godini koja prethodi donošenju presude. Ovako predložena odredba predstavlja pooštravanja zakonske kaznenopravne politike kažnjavanja, za sva kaznena djela pravnih osoba, a ide i za ide i za upute u izvješću MONEYVAL-a, gdje također, RH pretendira biti. To je o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, kao i izvješću radne skupine OECD-a, za suzbijanje podmićivanja u međunarodnim poslovnim transakcijama. Dakle ova novina da dopuštamo da sud odredi i kaznu novčanu od 10% ukupnog godišnjeg prihoda pravne osobe. Zahvaljujem se. To bi bilo sve značajno za ova dva prijedloga zakona. Štovana državna tajnice, kada se mijenja Kazneni zakon, obično se to radi kroz noveliranje odnosno skup promjena koje Vlada i ovaj Sabor želi uvesti u Kazneni zakon. To je radi toga da se omogući pravedno suđenje, a i da ljudi znaju, svi oni koji žive u Hrvatskoj šta je kazneno djelo, što nije. Ovog trenutka imamo ova dva prijedloga zakona koja su pred nama, koje je vaše Ministarstvo sačinilo, međutim, imamo i dvije najave, naime, premijer Plenković je najavio izmjene i dopune zakona koje se vežu uz rodno uvjetovano nasilje, ali i naravno novo kazneno djelo koje se tiče neovlaštenog odavanja dokaza o dokaznom odnosno istražnom postupku. Moram naglasiti da kada govorimo o tome onda bi ispalo da svaki tjedan uvodimo novo kazneno djelo ako će to biti tim redom na saboru i zbog čega to zapravo nije temeljem onoga što je uobičajeno i što je propisano išlo kroz noveliranje odnosno skup svih zakona na jednom mjestu nego se sad radi zakon po zakon, kazneno djelo po kazneno djelo, tjedan po tjedan. **Radin, Zahvaljujem uvaženom zastupniku Bajsu na pitanju, dakle kratko ću reći da je RH u postupku pred radnom skupinom OECD-a već ima godinu dana i jednostavno pred nas je prije 3 mjeseca došla uputa, a to je za listopad potrebno, za 12. listopada, dakle gdje ide puna ocjena RH da osnažimo ove odredbe Kaznenog zakona i Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, pa smo tako i postupili, to smo i maloprije čuli. Što se tiče onog seta zakona koji na jedan sveobuhvatan način analizira sve propise koji su vezani za nasilje, on jednostavno odnosno taj prijedlog izmjena zakona i kaznenog i svih ostalih traži jednu sustavniju analizu i, i sigurno dva čitanja, ovdje se radi i o hitnoj zakonodavnoj proceduri, zahvaljujem. **Radin, Furio Hvala predsjedavajući. Poštovana državna tajnice, kakva su vaša saznanja obzirom da je Hrvatska 18.10.2022. dakle ponovila zahtjev, zahtjev za pristup OECD-u u kontekstu radne skupine dakle za suzbijanje korupcije, kakva su vaša saznanja da li u ministarstva ili u Vladi su ljudi postali svjesni da je car gol i da je svaka pora vladajuće strukture dakle korumpirana ili pak je se netko iz OECD-a odlučio pozvati nas da dođemo da evo da nauče ili čuju kako se u Hrvatskoj krade bez odgovornosti, dakle jel imate nekakva saznanja koji je od ova dva razloga onaj zbog čega ćemo nadam se pristupiti OECD-u? **Radin, Zahvaljujem poštovanom zastupniku Kujundžiću, dakle treći je razlog, ne, niti jedan od ova dva koji ste nabrojili, to je jedan postupak koji je trajan, sve države koje ulaze u to elitno udruženje međunarodni, međunarodno udruženje imaju taj postupak pred procijene i pune procijene, dakle on ima svoje faze, to je postupak koji je složen, strogo propisan, dakle mi smo već godinu dana, kako sam i u prethodnom pitanju rekla, u postupku koji ima svoju dinamiku i faze i preko dvije stotine

Dakle mi imamo danas u hitnoj proceduri izmjenu i dopunu zakona, kao što ste vi već u odgovoru na prvu repliku rekli zato što i postoji neka obveza koju moramo ispuniti do 12. listopada i zato je ova hitna izmjena i dopuna iz jednostavnog razloga šta bi tu obvezu mogli ispuniti. Ono što je moje pitanje ako već znamo neko vrijeme da to trebamo napraviti, ako je taj proces, taj proces ne traje ni jedan dan, ni mjesec dana, traje nekoliko godina, kao što ste već rekli i vi u odgovoru zadnjih godinu dana se intenziviraju sve aktivnosti, zašto smo se doveli u situaciju da sad moramo ići u hitnu izmjenu i dopunu zakona jel se moglo ići u prvo i drugo čitanje i moglo se je onda i neke druge stvari u Kaznenom zakonu kao što smo i u traženju stanke rekli, pa onda sveobuhvatno napraviti i sveobuhvatnu izmjenu Kaznenog zakona, hvala lijepo,

nažalost nije radio od 15. srpnja do 15. rujna, pa evo sad smo to napravili kroz hitnu zakonodavnu, hvala. Koji je smisao dopune zakona kada se ti zakoni ne primjenjuju, ne primjenjujete ih vi kao ministarstvo, ne primjenjuju ih DORH, ne primjenjuju ih ni sudovi. sudovi u Našicama, Đakovu i Valpovu prihvatili su vještačenje kuće i okućnice koje je 2011. bilo procijenjeno na 560 tisuća kuna, a nakon nekoliko godina procjena se snizi na 160 tisuća kuna i to sud prihvaća. Ta kriminalna rabota odvija se u organizaciji lihvarsko zelenaške tvrtke DDM INVEST. Ti lihvari na ovaj kriminalan način oduzimaju kuću 6-članoj obitelji čiji je otac bio vukovarski branitelj. Navedeni sudovi asistiraju lihvarima, a zadnju sramotnu odluku potpisao je izvjesni sudac Goran Jokić. Navedeni slučaj jest kriminal u režiji lihvarske agencije u kojoj hrvatski sudovi i sudac Jokić sudjeluju. Kako je ovo moguće? Što vi kao ministarstvo činite u sprječavanju otvorene korupcije u kojoj otvoreno sudjeluju suci? **Radin, Zahvaljujem poštovanoj zastupnici Vidović Krišto. Dakle, kolko čujemo postupak je sub iudice, mi ne komentiramo postupke u tijeku, nalazi se pred neovisnim pravosudnim tijelom odnosno sudom.

Znate gospođo, vi niste ni gluhi, ni slijepi u tom ministarstvu. Npr. taj DDM INVEST sudjeluje sa vašim Vujnovcem u kriminalu oko Dalekovoda. Vi sudjelujete, gospođo vi svi u ministarstvu sudjelujete i suodgovorni ste za kriminal koji se događa, kako vas nije sram? Naravno bila je replika, ide povreda poslovnika i opomena. Gospodin Jakšić replika. **Jakšić, Mišel (SDP)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice recimo da ste objasnili zašto ovo sad ide zasebno, iako je vrlo zanimljivo kad znamo koliko problema imamo sa korupcijom u ovoj zemlji. Da imamo sad jubilarna ako se ne varam 8. izmjene Kaznenog zakona i stalno se nešto prilagođavamo, mijenjamo i uvjeravamo da će ići na bolje, a situacija nažalost ide na gore. Ali moje pitanje za vas je, kad se već danas pozivamo na OECD i apsolutno jesmo za to da uđemo u OECD, da li imate informaciju koliko zemalja OECD-a ima onakve zakone kakve smo mi sad pustili u javno savjetovanje, a tiču se medijskih natpisa o kriminalu, korupciji, istragama, sve ono što ćemo pokušati nametnuti, samo da se više ne bi očito pisalo nekim temama koje nekoga žuljaju. Hvala lijepo. **Radin, Zahvaljujem poštovani zastupniče Jakšić. Dakle, imam određene informacije da je Europski sud za ljudska prava u presudi Beda protiv Švicarske upravo analizirao zakonodavstva određenih država, među njima najviše članica Europske unije gdje je zaključeno da gotovo sve zemlje Europske unije, a i šire imaju propisano kao kazneno djelo odavanje tajnih podataka iz rane faze kaznenog postupka odnosno istrage koja je u većini zemalja tih proglašena tajnom, a negdje i nejavnom. Dakle, upravo s ciljem da se zaštiti probitak i kaznenog postupka, da se omogući objektivno utvrđivanje činjenica u toj ranoj fazi, kao i da se zaštiti naravno presumpcija nevinosti i privatnosti osoba

Hvala. Pa poštovana gospođo državna tajnice, ne radi se ovdje o znatiželji javnosti, nego se radi o onom starom the public has the right to know. Ali o tome ćemo razgovarati kada za to dođe vrijeme. Dakle, kada govorimo isključivo o ovome, o prilagodbi Kaznenog zakona, o onome što od nas traži OEC na bi li nas primio u članstvo. Evo jedno pitanje u slučaju da se dogodi nešto što će se moći optužiti, suditi pa i kazniti po ovim stavcima 293., 294. Tko će to u Hrvatskoj u stvari odraditi? DORH koji kadrovski podkapacitiran, izuzetno potplaćen, ljudi padaju s nogu od posla. USKOK koji trenutno nema niti kandidata ili kandidatkinju za ravnatelja odnosno ravnateljicu. Ili možda ipak da smo razmislili da barem u ova dva članka 293., 294., predamo i nadležnost Europskom uredu javnog istražitelja odnosno gospođi Koveši, jel tu bi onda možda sve zajedno imalo nekog smisla. Hvala. **Radin, Hvala lijepo poštovanom zastupniku Dretaru. Dakle, naš, naše i Državno odvjetništvo i sudovi kao neovisna pravosudna tijela imaju dovoljno kapaciteta, što pokazuju svakodnevno svojim radom i naravno da će i u ovom slučaju kao i do sada provoditi sve potrebne radnje, izvide i podizati optužnice, a sud će po tim optužnicama postupati. Zahvaljujem. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Poštovana državna tajnice, recite nam da li ste vi u proteklih godinu ili više upozorili ministru Malenicu odnosno čak i predsjednika Vlade i predsjednika HDZ-a gospodina Plenkovića da je doista kazneno zapriječena kazna od 1-8 godina zatvora za onoga tko potiče na žetoniziranje saborskih zastupnika. Dakle, tko nudi obećanje, davanje mita, obećanje dara i tko posreduje u tome. Znači imamo čl. 339. koji jasno kaže da zastupnik u Hrvatskom saboru ukoliko primi dar, mito, obećanje dara i ponudi da glasa protivno, znači onom programu koji je došao u Sabor, da će se kazniti od 1-8 godina robije. Jeste li vi upozorili nekoga da ne motiviraju ljude da preletavaju iz opozicije u vlast. **Radin, Furio Poštovani zastupniče Sačiću, ne nisam nikoga upozorila smatrajući da su saborski zastupnici zrele, odgovorne i politički osobe svjesne i da znaju što im je osnovni zadatak. Zahvaljujem.

predlagačice u ime Vlade. Imam jedno pitanje zar nije vas i Vladu sramota svaki puta doći ovdje za ovu govornicu i pokušat objasnit da je nečemu protekao rok. Mi danas glasamo, odnosno raspravljamo o Zakonu koji je uvjet da bismo mi postali dio OECD-a zato što to želimo. Znači onog trena kada smo se odlučili da želimo biti dio OECD-a, tog trena smo znali i pravila koja koja tamo treba poštivati odnosno stvari koje treba eventualno izmjenit u našem zakonodavstvu. Od tog trenutka nije prošlo kao što vi kažete tri mjeseca, od tog trenutka je prošlo puno duže vrijeme. Zašto svaki put kad dođete ovdje pred ovu govornicu kažete protekao je rok.

Dakle, postupak primanja u OECD je dinamičan proces. Države članice u različitim odborima pa tako i Odboru za podmićivanje i borbu protiv korupcije su prije nekoliko mjeseci zauzele stav da bi možda ipak trebalo pojačati i osnažiti ove odredbe. Mi nismo imali više vremena, nego koliko nam je dano da to i učinimo. Zahvaljujem. Hvala lijepo predsjedavajući. Poštovana državna tajnice evo i sami ste uvodno rekli da ovime proširujemo i kaznenu odgovornost fizičkih i pravnih osoba ali idemo i u smjeru jačanja reformi. OECD još jedina velika među međunarodna organizacija kojoj RH nije pristupila i ona broji 38 najrazvijenijih zemalja svijeta. Upravo iz toga razloga u službenom posjetu RH boravio je glavni tajnik Mathias Cormann koji je tom prilikom pohvalio i napredak RH i veliku predanost reformama, posebno vezano za smanjivanje razlike BDP-a po stanovniku između RH i prosjeka EU kao i otpornost i brzi oporavak gospodarstva. Sve to prije svega utječe na poboljšanje i povećanje kvalitete života naših građana. U konačnici čuli smo njihovu procjenu da će i ove godine 3% rasti gospodarstvo u Hrvatskoj pa možete li reći dakle vezano i zato što je sve do sada učinjeno po tom pitanju? Vedrana** Zahvaljujem uvaženom zastupniku Mažaru. Dakle, sve što ste sami rekli neću ponavljati, bio je tu glavni tajnik OECD-a prije nekoliko dana, to je već drugi posjet ima godinu dana. Taj glavni tajnik i cijeli odbor i radna skupina za primanje novih člana u OECD vrlo pažljivo i oprezno prati u svim dimenzijama i strukturama života u RH kako kako se određene reforme odražavaju i koliko znače hrvatskom društvu. Sve ono što ste naveli samo ću naglasiti i ponoviti da se radi o dobrim projekcijama i za ovu i za buduću godinu i praktički je to samo podstrek RH da nastavi kako je i krenula. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Time smo gotovi sa replikama. Želi li netko iz odbora uzet riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvi g. Kujundžić Klub zastupnika Mosta, izvolite. Hvala predsjedavajući. Dakle, Kazneni zakon usklađujemo sa zahtjevima Konvencije o suzbijanju podmićivanja usvojenu od strane već spomenutog i opjevanog OECD-a, inače organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj koja je između ostaloga predstavlja i forum na kojem se raspravlja o najboljim praksama. I sad ono što je ključ za našu Hrvatsku, dakle raspravlja se na forumima OECD-a za najbolju praksu u kontekstu suzbijanja korupcije i utaje poreza. Istina je da se pristup OECD-u temelji na procjeni OECD-a da li je određena država sposobna i ima li sposobnost pristupiti spomenutoj. E sad, tu i počima jedna paradoksalna ili da ne kažem tragikomična situacija. Dakle, OECD je procijenio da mi jesmo sposobni pristupiti unatoč tome što smo na samome vrhu na ljestvici EU po stopi korupcije ili s druge strane što smo na samom europskom dnu u kontekstu povjerenja građana u pravosudni sustav. Jel može tragedija biti veća? Mislim da ne. Iz tog razloga sam i postavio poštovanoj državnoj tajnici pitanje, a preko nje u biti resornom ministarstvu, a preko njega onda i Vladi. Mislim da se to državne tajnice najmanje i tiče i da najmanje na to i može utjecati. 2017.g. smo poslali pismo namjere od 2017.g. do danas u Hrvatskoj mi imamo minimalno dvije mega afere, mega pljačke na razini godine dana, minimalno dvije i mi kao takvi smo sposobni pristupiti OECD-u. Moja logika dakle meni nalaže jedino ono što sam i pitao u replici, dakle ili je netko u Vladi spoznao da nama nema pomoći i da jednostavno ne može izići na kraj sa lopinama koje postoje i koje je imenovao, pa onda tražimo pomoć od strane OECD-a ili je u tom OECD-u onaj ko procjenjuje jesmo li mi sposobni jedan oblik pojedinca iz hibridne vladajuće većine koji je odlučio primiti nas da bi od nas mogli naučiti kako krasti, a ne biti odgovoran. I onda nastavno na pitanje kolege Jakšića ispada da kad kradeš ono što je javno to se proglasi tajnom. Kratko ću samo podsjetiti na jedan dio afera koji su eto Hrvatsku učinili sposobnom da pristupi OECD-u protiv kojeg da se razumijemo nemam ništa i smatram da ovozemaljski gledano je to možda jedina brana od koje mi možemo krenuti ka ozdravljenju. Čak ovdje neću ni napominjati sve regionalne ili lokalne baje da tako kažem koji uz korupciju, mito da ne spominjem i nepotizam, zapošljavanje, pa ti ljudi su zaposlili sve i kokoš im nije nezaposlena do te razine i mi to svi dobro znamo, mi to svi dobro znamo. Znači pljačka INA-e više od milijarde kuna, afera HEP, dakle pričam o aferi HEP iz 2008.g., afera Sunčani Hvar, Hotmail, Medicol, Salonit, Imostroj, HAC, afera Brodosplit, afera Planinska, afera INA-MOL, bojenje tunela, afera Vjetroelektrane itd., Ono što ću spomenuti je samo ova posljednja ili pretposljednja dakle afera, HEP afera koja je hrvatskom čovjeku dakle od onog novorođenčeta do onog starca na dnevnoj razini u godinu dana uzela 10 eura na dnevnoj razini, toliko nas je koštala samo zadnja afera. Svaki dan u godini dana je ova afera iz, i oni koji su je kuhali, iz džepa hrvatskog čovjeka uzela 10 eura, toliki su njeni razmjeri. Ako ne želiš ništa raditi onda formiraš povjerenstvo il ako određeni zakon ne želiš provoditi onda ideš u nekakve stalne izmjene, promjene, pa tako i mi ćemo imati ovaj kazneni kao što je spomenuto u replikama, u nekoliko dana dva puta, kao da se sve nije moglo staviti u jednu izmjenu. izmjenu. No dobro, ništa na što mi nismo naviknuli. Konkretno, što se ovdje krucijalno događa? Krucijalno se pooštravaju novčane kazne za sva kaznena djela. U Hrvatskoj nije problem visina novčanih kazni, niti kazne za određena nedjela, u Hrvatskoj je problem provođenja ili ajmo još drugačije jednakoga kriterija u primjeni zakona. Mi svi u glavi imamo i nisam za generaliziranje nikada, ali mi svi u glavi imamo cijeli niz dakle jednog dijela afera koje sam spomenuo, kao i sve one koje nisam spomenuo gdje vrijedi ona da je pojeo vuk magare. Možda jedina svjetla točka u cijeloj toj priči je što je, eto napokon vladajući su pokazali uključivost i prihvatili su na e-savjetovanju dakle prijedlog Mosta da ne ne zastarijevaju kaznena djela spolnoga zlostavljanja i iskorištavanja djece, međutim sve ostalo je jedan oblik pamfleta kojega je netko pred nas stavio da bismo mi pristupili spomenutoj organizaciji. kad bi resorno ministarstvo slušalo struku, a to je vidljivo da ne sluša ni u jednom segmentu iz činjenice da nisu po niti jednoj uputi ili prijedlogu kojeg im je uputio vrh…, predsjednik vrhovnoga suda u svome izvješću o stanju sudbene vlasti nisu promijenili. Dakle u spomenutom izvješću predsjednik vrhovnoga suda kao tri osnovne zadaće Ministarstva pravosuđa naveo je izgradnju sudova sa pravim sudnicama i uz nastojanje da sudovi budu funkcionalni i u minimalnom stupnju reprezentativni. Ono što je dalje zatraženo je informatizacija koja se u ovom obliku provodi već dulje od 10.g. i sasvim je jasno iz prakse da ona apsolutno usporava rad sudaca umjesto da ga čini bržim. I treće, status sudskih službenika i namještenika koji je katastrofalno podcijenjen i što je zapravo dovelo do najsramotnijeg i najdužeg štrajka u Hrvatskoj. Iz svega ovoga je vidljivo da se resorno ministarstvo, niti Vlada ne vode mišljenjem struke kod izmjena ovih krucijalnih zakona, a Kazneni zakon to definitivno je, možda čak na prvome mjestu nego se više-manje uvijek vodimo ad hoc pristupom izmjena nekakvih sitnih kozmetičkih ili je to netko od nas zatražio ili je riječ o usklađivanju sa određenom direktivom ovim ili, ili I za kraj ću spomenuti, dobro je da podižemo novčane kazne, ali ono što bi zasigurno bilo još bolje da se netko odluči u Hrvatskoj zakone provoditi, jedino to je rješenje za stanje u kojem mi jesmo. Koliko se krade u Hrvatskoj još mi smo i bogati, dakle koliko toga ima i koliko se krade još uvijek uspijemo preživjeti. Kad primijenimo ovaj zakon od državne razine, pa se počnemo spuštati dolje, o čemu ili gdje još uvijek nam afere, barem nacionalno ne iskaču, a vjerujem da hoće brzo, tek tada nada za Hrvatsku postoji, do tada jao nama, hvala. Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici, dobar dan svima. Dakle danas su pred nama dva zakona koji se tiču usklađivanja našeg zakonodavstva sa svime onime što se traži od nas da bi postali punopravna članica OECD-a. I ono što ću reći u startu svoje rasprave Klub SDP definitivno podržava taj hrvatski put u OECD i kao veliku većinu zakona koji smo donašali, a koji se tiču pravosudnog sustava gdje smo se usklađivali sa EU isto tako ćemo podržati i ovo. No, ono što bi svakako htjeli naglasiti i kroz ovu raspravu, da je vrlo zanimljivo da imamo 8. izmjene Kaznenog zakona unatrag nekih 10, 15 godina. Mislim da nema zemlje u EU, svaka čast svim tim usklađivanjima koja je toliko puta mijenjala svoje kazneno zakonodavstvo, toliko puta se vjerojatno pričalo za ovom govornicom da će nakon toga sve biti bolje, da ćemo biti efikasniji u borbi protiv kriminala i korupcije i svaki puta poslije tih izmjena smo mogli samo reći da smo nešto nomotehnički posložili da izgleda bolje i ljepše, ali smo ostali tamo gdje smo i bili. Čak štoviše, u puno toga možemo reći da kad pričamo o borbi protiv korupcije, smo danas u goroj situaciji nego što smo bili prije 13, 14, 15 godina kad smo se počeli usklađivati sa zakonodavstvom EU. Ono Ono što nas jako zanima je zašto se sad unatoč hitnosti sve to razdvojilo sa ostalim najavljenim izmjenama kaznenoga zakonodavstva, jer jednostavno smatramo da uz malo volje, malo truda se moglo sve odraditi u jednom intervalu. Isto tako, ono što nam je vrlo zanimljivo je da bježimo od te rasprave što sve dalje ćemo mijenjati u kaznenom zakonodavstvu i tu isto tako pokušavamo spojiti nešto što je nespojivo i očekujemo da ćemo s jednom temom preklopiti drugu. Danas raspravljamo o tome što radimo i što bi trebali napraviti da uđemo u OECD, sutra ćemo raspravljati o femicidu i to je definitivno nešto što isto tako, pozdravljamo i pohvaljujemo jer je jedan veliki iskorak, pogotovo kad uzmemo u obzir što se sve događalo i i u Hrvatskoj u proteklim desetljećima prema slabijem spolu, prema ženama, koliko puta su mogle opravdano reći da su apsolutno nezaštićene pred sustavom i da jednostavno, u njihovim pravima puno puta prevladava zakon jačega, a i možemo uzeti puno recentnih primjera i u našem susjedstvu gdje vidimo koliko to loše, jadno, tragično izgleda u 2023. g. u 21. st. E sad, da li s tom pohvalnom temom rješavanja određenih stvari oko femicida želimo prekriti sve ono što se tajnovito tiho najavljivalo, a ticalo se toga što će mediji i kako će mediji smjeti pisati o istragama koje se tiču ne samo korupcije, nego svih drugih kriminalnih tema koje u ovoj Hrvatskoj postoje. I definitivno je da to ostavlja gorak okus u ustima, pogotovo ako se uzme u obzir da ćemo sada progoniti novinare ako će pisati o istražnim radnjama koje se tiču korupcije i tjerat ćemo mak na konac da vidimo kako je to, eto, iscurilo van i kako je uopće došlo do javnosti da se u Hrvatskoj raspravlja o korupciji, da postoji korupcija, a svi znamo da postoji. Zaboravljamo par dobrih usporedbi koje smo mogli vidjeti ovih dana da bi to moglo i apsolutno izmijeniti pisanje o eventualnim temama koje smo imali nažalost u Osijeku, gdje je jedan odvjetnik elaborirao što ta zakonodavna izmjena znači, a vidimo i da ta istraga nije išla baš silovito i da je imala podosta propusta ili da je otvorila puno više sumnji u samom svom početku nego je davala odgovora, a mogli bi ju sad i vrlo lako spojiti sa femicidom u koji ćemo se svi kleti, ali isto tako, postavlja jedno pitanje, da li nije ironija i sarkazam prema građanima ove zemlje, da ćemo progoniti novinare jer će tražiti temu u korupcijskim aferama jer je apsolutno neprihvatljivo da, eto, curi nešto iz istrage, kako se to sad prezentira, iako znamo kad istraga krene da se puno proširi taj krug ljudi koji mogu doći do određenih informacija, a sve ove godine nismo uspjeli toj istoj javnosti dati odgovor kako su, recimo, pukle mjere u slučaju Rimac, kako su pukle mjere u slučaju Kovačević i Janaf. Imali smo zatvorene sjednice pojedinih odbora, tamo smo si rekli da ne zna stotine ljudi u ovoj zemlji tko je pod mjerama, kad znaš kako se mjere provode, svi smo se složili da je taj krug vjerojatno manji od 10 ljudi po istrazi, ako nije i 5. Svi smo se složili da apsolutno ne bi smio biti nikakav problem da mi saznamo tko je od tih 5, 6, 7, 10 ljudi taj koji je pustio informaciju da je netko na mjere i mjere su pukle i istrage su bile ugrožene, prošlo je 3, 2 godine, ne vidim da smo dobili informaciju kako su pukle te ozbiljne mjere. Dakle nema toga u javnom prostoru, nemamo tu informaciju i nije se dogodilo apsolutno ništa osim što smo se prvih dana svi čudili kako je eto moguće da je pukla mjera pa su nekoga lovili, netko je kao slučajno našao na servisu bubicu u autu, nekoga su ulovili da baca mobitele u Savu i sve ono što se događalo tih dana, nema potrebe da to potenciramo. E sad, tu smo ostali vrlo tihi, ali ćemo zato mijenjati zakonodavstvo kako se ne bi doveli u situaciju da netko drugi potencira pojedine poruke, pojedine inicijale i elaborira u javnom i medijskom prostoru što se s time htjelo reći. I dalje ne vjerujemo da baš tako stvari funkcioniraju u OECD-u, i dalje ne vjerujemo da su to iskoraci u kaznenom zakonodavstvu koje ova zemlja treba. Čak štoviše, mislim da nam treba apsolutno suprotan smjer, poglavito kad zbrojimo sve korupcijske afere koje su se dogodile u ovoj zemlji, imamo i relativno svježih, od plina za cent, prethodnu jesen smo imali INA-u, mogli bi sad puno toga nabrajati, pogotovo kad to preslikamo što su te sve afere, ne samo otvorile, o razmjerima korupcije, nego i pokazale koliko zbog takvih koruptivnih radnji smo ugrozili svoj gospodarski sustav, vidimo koliko je cijena goriva već danas. Pričali smo da ćemo promijeniti i upravljačku strukturu i način upravljanja, pa čak i vlasničku strukturu u INA-i, to je pričao premijer za ono, za jedan Božić jer smo svjesni kolika nam je važna energetska neovisnost, promijenili nismo apsolutno ništa. Čak štoviše, ispada da smo zabetonirali taj isti koruptivni model za kojeg smo utvrdili da ne valja i da s tim modelom kroz cijene energenata gulimo naše građane. Nešto sad subvencioniramo cijenu struje i plina, s druge strane im uzimamo na gorivu, PDV puni proračun i dobro je, vlak se ljulja pa ljudi misle da se vozimo. To nije nešto što bi u OECD-u vjerojatno na takav način moglo prolaziti. I za sam kraj to pitanje smo nekoliko puta postavili uopće ne želeći dovodivši, dovoditi u pitanje da podržavamo ulazak u OECD. U koliko zemalja OECD-a nakon recentnih afera koje se jesu dogodile, a želimo biti u tom društvu tih zemalja OECD-a bi Mario Banožić sa svojim akademskim bravurama, Gordan Grlić Radman sa svojim kafilerijskim bravurama i predsjednik uprave HEP-a Barbarić sa svojim graditeljskim, burzovnim kakvim sve bravurama bili ministri i predsjednici uprava u tim razvijenim zemljama u koje mi sad ulazimo dulje od pola dana. Hvala vam lijepo.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona. Naglasit ću ono što zapravo sam rekao i kroz pitanje i kroz stanku, a to je činjenica da kada govorimo o Kaznenom zakonu on se rijetko mijenja, on se mijenja u paketu kroz noveliranje i ovo što sada vidimo je zapravo odstupanje od onoga što nas uče na fakultetima prava, ali i praksi gotovo svih europskih zemalja. Prvi zakon koji, set zakona je vezan naravno uz ovaj dio koji se tiče moram reći korupcije, ali imali smo i najavu. Najavu dva prijedloga promjena zakona istog kaznenog kao i što danas imamo pred na dnevnom redu, prvi je vezan uz rodno uvjetovano nasilje, a drugi je naravno uvođenje novog kaznenog djela neovlaštenog davanja sadržaja dokaznog postupka. Moram reći da kada govorimo o ta tri zapravo spojena prijedloga koja će u konačnici doći na ovaj sabor razlog zbog čega se radi noveliranje, a ne pojedinačni zakoni koji se mijenjaju dakle separatno jeste upravo ono što sam naglasio i prije, a to je da ne možemo dozvoliti da svaki tjedan mijenjamo Kazneni zakon, da uvodimo nova kaznena djela i da ne gledamo na ukupnost pravosudnog sistema koji bi trebao to procesuirati. kad naznačit ću da krenut ćemo od zadnjega onoga što je sada najavljeno od strane resornog ministra, a to je uvođenje kaznenog djela neovlaštenog odavanja sadržaja dokazne ili izvidne radnje iz faze postupka, ali kada govorimo o tome onda ću isto tako reći da to je nešto čemu se već sada stručna javnost protivi. Naime, postoji tajnost postupka i dokaznog materijala. Ona je vezana uz neke postupke koji su kao takvi i specificirani. Vezan je uz maloljetnike, vezan je uz odavanje službene tajne ili od interesa za RH. To nije prošireno niti drugdje baš na sve ostale dijelove kaznenog postupka nego samo na one koji trebaju posebnu osjetljivost. Kada govorimo o tome ako bi se to tako primijenilo kao što je već pušteno u javnost to bi značilo da kao prvo, ako ste vi onaj koji je okrivljenik, onaj koji je Državno odvjetništvo RH podiglo optužnicu i sada već nalazi se ili u dokaznom ili postdokaznom postupku vi ne možete odgovoriti na ono što je DORH već objavio na stranicama što je njegovi zakonski zapravo obveza izvještavati javnost o kaznenim djelima koja se dešavaju. Branitelji su već naravno i odnosno odvjetnici su već iskazali svoje iznimno nezadovoljstvo sa time jer se stavljaju u nepovoljni položaj. Sa druge strane takvo djelo bi zapravo onemogućilo izvještavanje javnosti o nizu stvari koje možemo čitati ovih dana. Da li se radi o aferi plin za jedan cent, da li se radi o nekadašnjoj Borg grupi, da li se radi o ovoj situaciji koja je nedavno bila, a vezana je uz set kaznenih promjena, a to je ubojstvo mlade djevojke od strane policajca. Moram reći da sve to može dovesti do toga da i novinari budu pod ispitivanjem, a da javnost ne bude doznala ono što je važno. Znamo i sad, i dosada da po iskazima šefova tajnih službi da su novinari bili i prije prisluškivani, da su bili i prije pod nadzorom, ako se to dešavalo prije ali tada se nije to naravno objavilo nego tek sa zakašnjenjem od 10 godina, moramo se upitati da li će se to možda desiti i sada. A da li javnost treba znati o svemu tome? Mislim da da. Bez javnosti mnogo stvari bi prošlo ispod radara kako premijera Plenkovića tako i očito pravosuđa. Kada govorimo o rodno uvjetovanom nasilju reći ću tu da naravno to je nešto što treba apsolutno podržati. Ja neću reći rodno uvjetovano nasilje nego kaznena djela koja se tiču toga. To znači uvođenje kaznenog djela femicida, posebice bih rekao zaštite djece od obiteljskog nasilja, a i žena, naravno i muškaraca i svega onoga što se iza toga krije. A krije se zapravo onaj mračni dio ukupnosti hrvatskog društva koji je prisutan naravno i svagdje drugdje. Ovaj treći dio koji danas imamo na dnevnom redu vezan je zapravo uz nešto što kao i ova prva dva zadnja djela koja sam spomenuo su ipak na neki način vezana uz pravnu praksu EU. Naime, OECD je kao što je državna tajnica rekla zatražio da se to hitno riješi iako ja ne znam zašto samo u 6. mjesecu ste dobili tu obavijest pa sad mi u 9. u tome raspravljamo. Moram naglasiti da će naravno Klub Fokusa i Reformista podržati ove izmjene i dopune zakona makar nisu u noveliranju, nisu onako kako bi se očekivalo, ali sasvim sigurno neće štetiti smanjenju korupcije ili barem percepciji korupcije u Hrvatskoj. Međutim, mi to nismo sami donijeli. Dakle, ovo nije prijedlog ministarstva zato što ministarstvo misli da je to potrebno. To je nama uvjet OECD-a. Mi najčešće radimo na taj način. Bilo bi dobro da ministarstvo temeljem primjerice sudske prakse koje pokazuju da su kazne kod nas preniske, a to bi se lako utvrdilo činjenicom da sudovi sude one maksimalne kazne koje su do sada bile u zakonu, u obrazloženju zapravo prijedloga zakona ne piše da li mi imamo takav problem. Ja vjerujem da nemamo jel gledanjem onoga što se može vidjeti kroz medije ali i kroz sudsku praksu, pokazuje se da sudovi nerado sude ove gornje granice koje su sada još puno puta povišene. Dakle OECD je od nas to zatražio, ali ne radi toga što mi imamo problema sa dosudom previsokih kazni, nego zato što se želi uskladiti sa propisima Ono što bih isto tako naglasio je da i kad govorimo o uvođenju praktički cijelog seta kaznenih djela vezanih uz rodno uvjetovano nasilje, to nije radi toga što smo mi to saznali jučer. To postoji statistika koja jasno pokazuje koliko je povećanje takvih kaznenih djela u Hrvatskoj. Međutim razlog je tome zapravo zahtjev opet od strane tijela Europske unije koje prate što se kod nas dešava, da mi to napravimo. Obzirom da očito Istanbulska konvencija to nije napravila i provedba iste sada zadržano i to proširenje opet od strane Europske unije, a ne radi onoga što se dešava u Hrvatskoj. I, moram naglasiti da sve ovo što mi danas donosimo, sve što ćemo uskoro imati na dnevnom redu. Dakle, jedan set novih opet kaznenih zakona. zakona. Nadam se da će to do kraja mandata valjda sve prikazano zakona u samo tri mjeseca mislim da je to više nego dovoljno, trebalo bi zapravo razmisliti tko će to provest. Naime, ništa se nije promijenilo. Imali smo najduži štrajk pravosudnih djelatnika i namještenika, ne samo štrajk njih nego i državnih službenika u RH. To je zapravo cijeli pravosudni sistem zakočilo za nekoliko mjeseci. I kad govorimo o onome što se dešava, onda naravno i djela koja su vezana uz korupciju ili koruptivne radnje, vezane su uz fizičke ili pravne osobe sasvim sigurno nisu procesionirane. Ali nažalost, time je povjerenje u pravosuđe još palo više. Rečeno je ovdje, ali jasno je dakle po percepciji u Hrvatskoj, a gledano na prosjek Europske unije mi smo pri vrhu pri ocijeni građana koliki je stupanj korupcije u Hrvatskoj u odnosu na druge i druga stvar naravno zadnji smo po povjerenju u pravosuđe. Ja ću naglasiti da to ne mora biti znak da ljudi koji rade u pravosuđu loše rade, ali za njih se mora napraviti uvjete. To je rekao i predsjednik Vrhovnog suda, to će vam reći i bilo koji sudac ili djelatnik unutar pravosuđa, a to je da oni rade u apsolutno neprimjerenim uvjetima najčešće, da bi trebalo uložiti u u ono što je ključno, a to je zapravo ostvarenje ne samo informatizacije, nego i onih materijalnih uvjeta koji se tiču zgrada, sudnica i svega što je vezano uz to. Neću naglasiti naravno da i u Hrvatskoj nije napravljen niti onaj dio koji se tiče penalizacije. Znači da smo stvorili uvjete u zatvorima i da smo u konačnici sagradili nekoliko zatvora koji su bili predviđeni, pa sada imate situaciju da kad i dobijete presudu koja uključuje u sebi, dakle odsluženje zatvorske kazne, vi morate čekati po godinu i pol dana na to da vas pozovu uopće da to odslužite. Time se uopće gubi ona svrha kaznenog kažnjavanja, a koja bi zapravo trebala temeljem upravo ovih zakona koje ćemo danas raspraviti, a možda sutra ili prekosutra donijeti riješiti pitanje i one generalne prevencije. Jednostavno bojazni ljudi od kazni koja će se desiti ukoliko prekrše zakon kazneni ili bilo koji drugi. Situacija u tijelima progona, a to je kod nas USKOK, očito nije dobra. Dakle ni Državno odvjetništvo RH nema popunjen broj ljudi, a i situacija sa dakle šeficom USKOK-a, odnosno šefom USKOK-a, odnosno onima koji bi to trebali voditi gdje se nitko nije javio, naznačio zapravo jednu nevoljkost svih onih koji imaju za to uvjete da se jave za taj posao. Rekli smo da li je to pitanje vezanih ruku od strane politike ili nečega drugoga. Ali u svakom slučaju nešto što pokazuje da pravosudni aparat kako u onom dijelu koji presuđuje, tako i u onom dijelu koji treba riješiti pitanje progona jednostavno nema uvjete za to. Pa niti službenici i namještenici. Ono što bih iskazao da to pokazuje anomalije unutar našeg društva. Naime, ako ste pravnik, onda biti sudac, Državni odvjetnik ili vršiti koju drugu funkciju unutar pravosudnog dakle tijela, bi trebala biti značajni pomak u vašoj karijeri. To bi značilo da ste ispunili svoja profesionalne htjenje i želje. A mi sad imamo situaciju da se zapravo ljudi vrlo malo odlučuju na sudsku karijeru, to se vidi i po broju sudskih pripravnika, jer od tud kreće taj put, od činjenice da da kandidature za više sudove često ne idu onako kako bi možda mi mislili, a to je da postoji velika zainteresiranost. Negdje da, za Zagreb, ali negdje i ne. A što se tiče dakle Državnog odvjetništva i USKOK-a, broj onih otvorenih radnih mjesta koji su stalno praktički natječaji otvoreni, pokazuje zapravo da nitko tamo ne želi raditi. Stvorite materijalne uvjete koji su bitni za njih, to znači plaća ali i dostojanstvenost pa ćemo onda vidjeti kada i kako ćemo što. Provesti ove zakone. I u provođenju ovih zakona je ključ uspjeha u suzbijanju ne samo korupcije nego i kaznenih djela koje smo sad naznačili, a kako sada stvari stoje po tome nismo ništa napravili. Ministarstvo je reklo da će pokrenuti jedan veliki set ukupnosti promjena gradnji sudova, rješavanje pitanja materijalnih uvjeta, povećanja plaća. Samo za sada od onog kraja štrajka to ne vidimo ništa od toga. Ministarstvo nije najavilo gradnju niti jednog novog suda, osim u najavi za Euro projekte kroz 3 ili 4 godine, a k tome naravno čeka ih ono što mislim da bi trebalo usvojiti i ne biti tako tvrdoglavi kao zadnji puta, a to je pitanje plaća koje će se uskoro ponovno naći na dnevnom redu. Pregovori između Sindikata službenika i namještenika, uključujući i pravosuđa sa resornim Ministarstvima, u ovom slučaju Ministarstvo pravosuđa. Želimo dakle učinkovito i brzo pravosuđe, dajemo uvjete, nemojmo čekat da Europa uvijek to nama da naloge da se nešto riješi, pa da dižemo kazne iako sudovi ne sude niti sadašnje kazne koje su relativno visoke, a kada govorimo o ovim originalnim doprinosima, doprinosima, konkretno i premijera i ministarstva vezano uz kaznena djela koja bi se trebala uvesti, a vezani su uz dokazni postupak mislim da ne trebamo biti primjer drugima kako ne treba raditi nego da treba pustiti

Centar i GLAS-a, pardon. Naočali su za čitanje, a ne za gledanje izdaleka, izvolite, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Ja ću svoju raspravu zapravo podijeliti u dva dijela, jedan dio je u kontekstu ovog što danas imamo pred sobom u hitnoj proceduri, a drugi dio te rasprave je nekako u globalnom kontekstu Kaznenog zakona i svih posljedica koje on može imati i ozračje koje je u našoj javnosti i u stvarnom životu. Dakle ove izmjene i dopune ova dva zakona su zbog procesa pristupanje OECD-u. Dobro je možda se podsjetiti što je OECD i to je predlagatelj u svom obrazloženju lijepo napisao, pa ću ja si dopustiti da to i pročitam. Kaže, to je međunarodna organizacija koja okuplja zemlje opredijeljene za demokraciju i tržišno gospodarstvo s ciljem potpore održivom gospodarskom razvoju, podizanju životnog standarda, unaprjeđenju nacionalnih sektorskih politika, kao i rastu svjetske trgovine. Što mi tome trebamo dodati ili oduzeti? Ništa. Da li želimo biti u tom društvu? Sigurno želimo. Da li želimo da nam se zakonodavstvo prilagodi da nam bude odgovarajuće? Jednako tako ovaj ne vidim tu nikakav problem i ove hitne izmjene i dopune zakona su zapravo vezane uz suzbijanje korupcije jer je radna skupina OECD-a zaključila da hrvatski propisi za suzbijanje korupcije nisu u potpunosti usklađeni s Konvencijom o suzbijanju podmićivanja stranih javnih službenika u međunarodnim poslovnim transakcijama. Oni su to utvrdili, rekli su nam što trebamo napraviti, kako je državna tajnica rekla u 6. mjesecu su dobili zadatak i logično je da su išli u hitne izmjene i dopune zakona i da se to sve zajedno uskladi i mijenjaju čl. 293. da službena osoba obuhvaća i stranog javnog službenika, drugim riječima ono što hoću reći mi smo to i dosad imali u zakonu definirano. Kao što kad malo pročitate naše zakone ima dosta toga što je u zakonu određeno, koje je definirano, a onda između zakona i stvarnosti vidimo da tu ipak postoji znatna razlika. Inače je, koristoljublje je zanimljiva kaznena kvalifikacija, kad se malo osvrnemo i malo ga treba gledati u okviru afere ovih Vlada, a i onih i one Vladu prije koju je vodio sadašnji premijer Plenković. Mislim da nema nijedne afere ove Vlade, a idu dosta, dosta su uspješni u tome i samo je pitanje koja afere će bit slijedeća i ko će biti uključen, koja se ne bih mogla okvalificirati kao koristoljublje. E sad je zanimljivo to staviti u kontekst zakona u kojem smo to već imali definirano, koristoljublje koje imamo iz stvarnog života koji je malo drugačiji. Kazne su pooštrene, kazne se pooštravaju Zakonom o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela. Radna skupina OECD-a, OECD ima brdo radnih skupina, zaključila je da one koje su propisani našim zakonom nisu učinkovite i odvraćajuće i da ih treba drugačije definirat. Ono što sam, ja sam arhitekt nisam pravnik, ali ono što su me pravnici naučili je slijedeće, a to je ako imate tzv. drakonske kazne, što jako dobro znamo iz povijesti kakove su, one zapravo nisu odvraćajuće. Te kazne ne možete provodit, one su mrtvo slovo na papiru, kazne moraju biti tako definirane da zaista mogu biti provedene i odvraća…, i da zapravo odvraćaju onog koji uđe u sve te kazne. Ono što je jednako tako ova hitna izmjena i dopuna zakona pokazuje način na koji HDZ-ove Vlade funkcioniraju već proteklih 20.g.. su apsolutno spremni promijeniti propise i zakone da bi se ispunili određeni uvjeti za određene vanjskopolitičke ciljeve. I moram priznati da je naša sreća da su, da je nekoliko HDZ-ovih premijera bilo zainteresirano za vanjsku politiku i europske i međunarodne integracije jer da nije bilo pristupanje EU, da nismo morali u pristupanju EU promijeniti znatno svoje zakonodavstvo, a da bi bilo samo po HDZ-u mi bih bili još otprilike tamo na razini '90.-tih godina po pitanju borbe protiv korupcije. Dakle ono dobijemo, radna skupina je odradila svoje, znamo što trebamo napraviti, ministarstvo je to napravilo, ide u hitnu izmjenu i dopunu zakona jer tamo negdje do 12.10. to moramo napraviti, glasanje će biti i mislim da tu neće biti ništa sporno. A sad dolazimo malo do nekoliko stvari koje, koje sam željela reći. Kad smo vidjeli da je na dnevnom redu izmjena i dopuna Kaznenog zakona sigurno prva misao je svih nas bila, a i javnosti u super, dolaze zakoni koji su vezani uz femicid, pa ćemo o tome odmah raspravljati i dobro je da dođe i jednako tako je bilo za očekivati da ćemo konačno i u saboru vidjeti onaj famozni zakon koji već zovemo „Lex AP“, koji se dosta najavljuje i koji govori zapravo o tome kako kad se neko usudi prozvati našeg premijera jer pretpostavljam da se iza AP skrije, skriju, da su inicijali Andreja Plenkovića, ali mogu biti i nečiji, nečiji tuđi, da ćemo mi raspravljati o tome. nije tome tako, o tome ćemo još uvijek, to je još uvijek u javnoj raspravi i sve ostalo i do toga će pričekat jedno vrijeme da zaista dođe. Zatim se otvara tema primjene zakona. Kad uzmete niz zakona, zakonska odredba je ok, možda ju treba malo prilagoditi, malo premjestiti, malo ovaj doraditi. Kad uzmete i Kazneni zakon u okviru, u kontekstu femicida onda bio je u petak jedan vrlo zgodni okrugli stol na koje su svoje istraživanja pokazale dvije profesorice sa Pravnog fakulteta koji su pokazivali zapravo istraživanja vezana uz uopće borbu dakle temelje borba nasilja protiv žena i uopće rodno uvjetovanog nasilja i svega i kad malo vidite u kontekstu nekakvih normi vidite da to sve zajedno i čak u odnosu na norme nije tako loše, al onda dolazimo do stvarnosti. Dolazimo do sudova koji sude na odgovarajući odnosno bolje reći na neodgovarajući način. Onda vidite da zapravo ne treba čuđenje. Zaista ne treba čuđenje. Mi imamo sad situaciju zaista neadekvatne borbe protiv nasilja nad ženama, a kad govorimo o korupciji bojim se da imamo apsolutno i sigurna sam i neadekvatnu način borbe protiv korupcije jer se suočavamo s ozbiljnim problemima u funkcioniranju Državnog odvjetništva. Ajmo reći pravu istinu. Nama je Državno odvjetništvo pod potpunim utjecajem izvršne vlasti odnosno stranke da budem potpuno jasne, stranke koja čini većinu ove Vlade, stranke koja daje i premijera. Do te mjere je ta sprega srozala institucije koje bi trebale biti na prvoj liniji borbe protiv korupcije i kako su srozane to nam pokazuje recentni primjer natječaja za ravnateljicu odnosno ravnatelja USKOK-a na koji natječaj se nije javio nitko. Nije se javio nitko, dakle jedan razlog vam je ali to, ali bez obzira na to, ja sam nedavno srela svog jednog kolegu koji je ravnatelj jednog zavoda, dakle riječ je o arhitektima. Ja kažem jel imaš, pitam ga jel imaš dovoljno zaposlenih? On kaže gle raspisao sam natječaj za 5 radnih mjesta. Ja velim da, jel ti se javilo. Kaže imam 30 molbi. U trenutku kad zaista ima posla i na terenu, u trenutku kad zaista je situacija nešto drugačija kaže prvo su se ljudi javili jer je već prijašnji natječaj koji smo imali javio vjeru da ne biramo ono dogovoreno, nego javi se i zaista oni koji su najbolji ih biramo. To je bio jedan razlog. Dakle, 30 ljudi se javilo. To da se nitko nije javio za ravnatelja odnosno ravnateljicu USKOK-a zaista pokazuje gdje se nalazimo. Dakle, nije samo razlog mala plaća nego je institucije ove države su zaista srozane na minimum, na najmanju moguću mjeru, a vjera koju građani imaju i vjera nekog tko se bavi pravosuđem i koji bi zapravo trebao imat pokazuje zašto ću se javljat, šta smijenit će me kad moj šofer napravi prometnu nesreću jer je nekog zapravo nešto što je apsolutno je formalno odrađeno kako treba, smijenit će me zato što sam otvorio, otvorila prozor, a ne znam vani je bilo prehladno pa je temperatura u sobi bila previše ako neću biti poslušna, ako neću slušati što mi se kaže i ako neću zapravo odgovarati onima koji upravljaju u ovoj zemlji. To je dakle to da se niko nije javio za ravnatelja USKOK-a je ta poruka. Poruka je da je izgubljena vjera u institucije s jedne strane, a s druge strane da ljudi vjeruju u tu snažnu spregu institucija i vladajuće stranke. I tu mogu staviti točku i to je to. To nam zapravo pokazuje i priča gdje mi očekujemo zaista danas u raspravi femicid, očekujemo u raspravi da vidimo konačno tu umotvorinu koju si je zamislio naš premijer u tom tzv. lex AP. Dobivamo nešto što je u principu formalno se usklađuje, nama je dakle određeno, određena radna skupina je rekla što trebamo napravit. Naš interes je zaista da postanemo članica OECD-a, da taj proces pristupanja dovršimo kraju. Ja apsolutno sam s ove govornice već nekoliko puta rekla, a ponovit ću. Ja mislim da je neusporedivo bolje biti u društvu boljih, uspješnijih, sposobnijih nego u društvu loših i naš interes je da budemo u tom društvu. Dakle, naš interes je da zaista Hrvatska nekako bez obzira na svoju veličinu odnosno broj stanovnika uvijek je bolje biti u društvu boljih i uspješnijih jer tu onda možete napredovati, a ne raditi korak nazad odnosno vraćati se nazad. tu u odnosu na ove izmjene i dopune zakona tim više što ovaj drugi zakon zaista ima vrlo, vrlo malo izmjena i ovo tu je relativno malo izmjena, nemamo mi tu nekakvih suštinskih primjedbi, ali sigurna sam da bi ova govornica i da bi ovo sve zajedno drugačije izgledalo da nam se konačno zaista pojavio i izmjene Kaznenog zakona vezano uz femicid, a i izmjene Kaznenog zakona vezano tzv. lex AP. Kad je riječ o femicidu ono što s ove govornice jednako tako kao što smo danas u slobodnom govoru od 11 slobodnih govora, 3 slobodna govora su bili u smjeru u smjeru neću reći posvećeni jer je to, nije adekvatna riječ, al u 3 slobodna govora smo govorili o problemu nasilja nad ženama gdje je zapravo taj problem direktno nam eksplodirao u lice na 22. rujna kad je dan kad je, kad se sjećamo i u spomen nasilje nad ženama koji je 22. rujna u Općinskom sudu u Zagrebu 1999. godine onaj strašan događaj se desio, je ubijena jedna mlada žena, ali ne samo da je ubijen ubio ju je potencijalni partner ili partner i ne želi premalo o tome znam da sad raspravljam da li su zajedno bili 4 il 44 dana i o porukama koje je neko nekom slao. Ali o ono što je iz tog slučaja je jednako tako možemo iščitati je slijedeće. Potencijalni partner ili partner koji je ubio je bio policajac. I onda je sve bilo obavijeno barem jedno vrijeme velom tajne, u kojem je danas čitam u novinama je ne znam, on prao veš, telefonirao, slao poruke i sve ostalo. I onda je resorni ministar učinio veliki napor da kaže da je to sve ok. Meni se čini da veliki napor treba napraviti ako zaista u jednom sustavu su bili propusti, ako su bili promašaji, ako se je nešto dogodilo, onda je netko tko je na čelu tog sustav prvi treba to osuditi. Mora prvi izać van i osuditi i reći, a ne zataškat. Sve dok zataškavamo imat ćemo i dalje takvih slučajeva. Stoga završno, u kontekstu ovih izmjena i dopuna koji su u hitnoj proceduri napravljene su korektno i nemamo tu nekih većih primjedbi, ali u kontekstu kaznenog zakonodavstva koji se prečesto mijenja, u kontekstu toga da čak i u zakonima imamo nešto dobro propisano, a u praksi stvar ne funkcionira i u kontekstu toga da nas stvarnost iz dana u dan demantira kao što nas je na dan koji se sjećamo nasilje nad ženama koje je bilo u gradu Zagrebu '99. je ponovo ubijena jedna mlada žena. Dakle ne to ko papige ponavljati i definirati to kao statističke podatke nego zaista došlo je vrijeme da nešto napravimo. Hvala lijepa. i vama. Gospodin Dretar, klub zastupnika Domovinskog pokreta. Izvolite. Hvala lijepa, hvala poštovani gospodine predsjedavajući, poštovana gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Naravno kada pogledamo izmjene oba ova zakona, načelno tu nema apsolutno ništa čemu se usprotiviti možemo. Pa tako niti Klub zastupnika Domovinskog pokreta ne vidi ništa upitno u izmjene, u izmjenama ova dva zakona. pođimo na početku malo analizirati koruptivni odnos. Naime, ova dva zakona, odnosno izmjene ova dva zakona povećavaju kazne za koruptivna djela. Dakle, idemo za početak definirati koruptivni odnos po onima koji su uključeni u taj niz. Dakle, što definira korupciju. Korupciju definira interes. Prvenstveno, najčešće financijski, novčani, koristoljublje. Dakle u tom odnosu moramo imati nekoga tko želi da se određeni interes ostvari i nekoga tko je spreman za toga ostvariti određene postupke. Dakle, kratko i jasno. Postoji neki čovjek koji ima tvrtku i kojem je u interesu da dobije neke javne radove i u tu svrhu spreman je onome tko o tome odlučuje dati određeni iznos novaca. Ta priča već je prečesto ispričana u Hrvatskoj. Gotovo pa od samog početka njezinog nastanka. Koja god Vlada bila, kako bi mi Zagorci rekli na štihu, ona je uspješno primjenjivala ovakvu praksu. Nekom treba nešto učiniti država, županija, općina, grad. Od nekoga trebaju nešto kupiti, naručiti ili narediti da se izvrši i naravno tu ulaze ti financijski interesi. Interesi koristoljublja. Jel neki moćni poduzetnik ili udruga njih imaju interesa doprijeti nekako do određenog čelnika koji ima određeni ili potpuni utjecaj na donošenje takve odluke i kratko i jasno, podmititi ga. To je dakle sam osnov, to je sam baza korupcije. Postoji naravno i druga vrsta, a to je korupcija kroz zakone. Jer zakoni formiraju način na koji se unutar jedne zajednice odvijaju određeni odnosi. Dakle ovu prvu ne moram puno i previše objašnjavati, ona je potpuno jasna i u Hrvatskoj je nažalost viđena kroz desetke i desetke, stotine korupcijskih afera. Ova druga jest kad određena skupina građana, bila ona pravna, fizička ili kakva god druga osoba, zahtjeva od zakonodavca da donese određenu pravnu normu čija bi kasnija implementacija odnosno korištenje odredbi te pravne norme, odnosno zakona, moglo donijeti određeni boljitak toj interesnoj skupini. To se ovdje svi možemo sjetiti kolegice i kolege kada smo recimo raspravljali o zakonu o autorskom i srodnim pravima, kada smo bili u potpunosti izloženi velikom bombardiranju dvije zainteresirane strane, čiji se financijski interesi nalaze u izravnoj koliziji, ovisi u kojoj će vrsti biti zakon donesen. Na koncu zakon je donesen kakav jest i dalje nas ljudi kontaktiraju, zovu nas, šalju na mailove. To još uvijek nije korupcija, hvala Bogu da nije. To je lobiranje. Zemlja koja u svojem političkom sustavu ima lobiste, jedna od najpoznatijih na svijetu jesu Sjedinjene Američke države. To je tamo u potpunosti zakonom regulirano i dozvoljeno. U potpunosti je razumljivo da netko tko ima interes promijeniti zakon ili da država odnosno zastupnici promijene zakon u njegovom interesu ima pravo to zahtijevati i to tražiti ali putem tzv. tvrtki lobističkih organizacija koje to rade i koje to naplaćuju ti su novci u potpunosti porezno vidljivi, na te se novce plaćaju svi mogući porezi, pa dakle nećemo reći da je to institucionalna korupcija, nego da je to institucionalizirano zastupanje nečijih interesa. To nije korupcija. Na koncu konca, kada ovdje govorimo o korupciji i kada ovdje govorimo da strane ili bilo koje javne službenike jednako kao i tvrtke koje su ih uvukle u sustav korupcije treba kazniti, onda svatko od nas tko čita novine, tko prati medije ili na bilo koji način informirano sudjeluje u Hrvatskoj stvarnosti zna, da je ovo u stvari dobar zakon, jer donose ga vladajući ne bi li zaprijetili sami sebi. Naime, u Hrvatskoj još nije zabilježen slučaj da bi netko podmitio oporbenog zastupnika, budući da se to ovdje jednostavno ne isplati. Čarobna većina uvijek će dignuti ruku u slučaju da je to u njihovom interesu ili u interesu onoga tko živi i radi u zgradi preko puta. on sada da kaže da je 26. rujna vani snježna mećava, pa gotovo cijela složna saborska većina navukla bi rukavice i išli bi se grudati i radite snjegoviće jer je tako rekao gospodin premijer. Dakle dobro je, o.k. je, idemo onda to regulirati pa da se vidi onda možda i pomoću ovog zakona se nešto pomakne naprijed i nešto pomakne na bolje. Naravno i dalje ostaje pitanje tko će to na koji način i sa kojom i kakvom završnicom u Hrvatskoj riješiti. Često smo upozoravali na zabrinjavajuće loše stanje u kojem se nalaze hrvatski sudovi. Od katastrofalnog nivoa samih prostorija u kojima rade državni sudski službenici i službenice do potplaćenosti, do nedavnog jednog od najdužih štrajkova u povijesti u hrvatskom pravosuđu vrlo vjerojatno i najdužega gdje su se s pravom pobunile sudske službenice i službenici koji rade za mizerne plaće vrlo odgovoran posao rade. Dakle, hrvatski sudovi zatrpani predmetima ponegdje potpuno usporeni ili pak paralizirani neće moći u svakom slučaju zadovoljiti sve ono što jedna uređena pravna država kakvoj Hrvatska teži biti, mora imati i želi posjedovati. Jednako tako i državno odvjetništvo kadrovski potkapacitirano, potplaćeno, slabo motivirano kada zbrojimo ova dva prethodna čimbenika jasno je da niti ono nema baš puna jedra da zaplovi u susret toj ogromnoj lađi korupcije. Vidjeli smo i čuli iz nekoliko izjava poštovanih kolegica i kolega, eto niti ravnateljicu odnosno ravnatelja za USKOK trenutno nemamo. Za nadati je kako sam spomenuo u uvodnoj replici poštovanoj gospođi državnoj tajnici da će Europski ured javnog tužitelja barem nakon što uđemo u OECD, a to je davni san svih nas malo baciti intenzivnije pogled na sve ono što se ovdje u Hrvatskoj zbiva, a može doći pod udar ovih točaka koje ovdje mijenjamo, odnosno koje ćemo izglasati u četvrtak na glasovanju. O ostalim stvarima o kojima su ovdje govorile poštovane kolegice i kolege, a tiču se budućih, nadolazećih izmjena Kaznenog zakona ne bih puno nego jednostavno podsjetio na jednu od argumentacija iz redova vladajućih kada smo ovdje prije nekih godinu, godinu i pol imali jednu inicijativu sa oporbene strane, a to je ta da za zločine seksualnog zlostavljanja nema zastare onda nam je od strane vladajućih rečeno po Kaznenom zakonu ne treba baš previše prčkati. Treba li podsjetiti javnosti da je isti taj članak doslovno prepisan sa nekakvih dvije, tri sitne izmjene osvanuo na dnevnome redu Sabora i vrlo brzo je donesen u proceduri kao naravno zakon koji su donijeli članovi vladajuće koalicije. To vam pokazuje način na koji se vlada u ovoj Hrvatskoj i na kojoj se oporbi ne dozvoljava doslovno čak niti osnovni dignitet da ima pravo razmišljati o boljitku ove zemlje. Ne, čak i razmišljanje mora biti u okvirima zatvorene, gotovo pa faraonski uređene strukture vladajuće koalicije. No, na žalost to je trenutno stanje. U nadi smo naravno da će ove zakonske izmjene doprinijeti ako ništa drugo odvraćajućoj funkciji ovih odredbi, pa da će u budućnosti možda, samo možda korupcija barem za jedan postotak u ovoj zemlji pasti. Iskreno se nadamo ove ćemo zakonske izmjene podržati, ali naravno borba protiv korupcije u ovoj zemlji nije samo borba protiv pojedinca. U ovoj državi korupcija je stvar sistema, u ovoj državi korupcija je način djelovanja, u ovoj državi korupcija je način vladanja i to poštovane dame i gospodo a posebice svi vi koji živite u Hrvatskoj imate pravo glasa nemojte zaboraviti kada će u vašim rukama biti kemijska a pred vama glasački listić. Hvala lijepa. Gospodin Željko Sačić, Klub zastupnika Hrvatskih suverenista. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege, hrvatska javnosti. Evo pred nama su opet određeni prijedlozi zakona koje nam naše brižno Ministarstvo pravosuđa dostavlja u ime Vlade prije svega da se izmijeni, da se izmijene određene odredbe inače vrlo obimnog Kaznenog zakona koje smo do sad zbog potreba prije svega organizacije OECD-a u dužnosti određenoj i učiniti. Ako se želimo tom društvu približiti oni imaju određena pravila pa od nas traže, dakle taj klub 38 zemalja, 39 najrazvijenijih traži od nas da uskladimo svoje kazneno zakonodavstvo kako bi pridonijelo boljem pravnom redu, funkcioniranju njihovih sustava financijskih i gospodarskih, a i antikoruptivnih. I u ime kluba Hrvatskih suverenista nemam tu nikakve dvojbe, svaka promjena odnosi se isključivo na kažnjavanje stranih javnih i službenih osoba u dijelu primanja, davanja mita, odnosno procesuiranja utjecaja nezakonitih u određenim zakonodavnim i predstavničkim tijelima i isto tako pooštrava se odgovornost pravnih osoba. Međutim, ovo je prilika da se osvrnemo na samo funkcioniranje i oživotvorenje tih odredbi koje sad predlažemo u naš kazneno-pravni sustav pored postojećih, jer u Hrvatskoj već godinama vlada mišljenje i ono je na žalost i utemeljeno da je znači što se tiče nomotehnike, što se tiče pravne dosega pravne znanosti i pravne teorije i zakonodavca, zakonodavnih uloga nas kao zakonodavca da stvorimo kažnjiva ponašanja, mi smo to učinili, evo mi smo to učinili. Imamo te zakone u općem posebnom dijelu sve ostalo gdje jasno piše i propisuje se što je to u Hrvatskoj zabranjeno činjenica svakog od naših stanovnika, građana. Međutim, kriminala ima i to onog naj, najviše štetnog društveno najopasnijeg, megakoruptivnog. Imamo dojam i stvarno kad gledamo statističke podatke da ga ima i više, kakogod mi normirano procesno pravno, kazneno pravno zabranjena ponašanja, kakogod šaljemo poruku hrvatskoj javnosti i službenim odgovornim osobama što je to zabranjeno, da ne smiju prijeć granice dozvoljenog ponašanja prilikom obavljanja svojih službenih dužnosti, svojih odgovornih zadaća u pravnim osobama, u institucijama gospodarskim, financijskim, međunarodnim organizacijama i svima koji se bave javnim interesom taj kriminal svejedno buja. Pa di je problem, di je problem kada imamo u čl. 41. jasno opisano svrhu kažnjavanja? Tamo jasno stoji zašto uopće se donose ovakvi zakoni čl. 41. to govori, 41. jasno kaže znači da se ne smiju činiti kaznena djela, da se ta kaznena djela zapravo za ta kaznena djela se propisuju kazne kako bi se odvratilo i počinitelja i sve druge, generalna prevencija i specijalna da ne čine takva kaznena djela jer da je pogibeljno činiti takva djela i da je društveno pravedno kažnjavat takva djela. Ali isto tako kad kad takvog počinitelja kaznimo da mu trebamo dati prostor da se vrati u društvo jel. I sada kad sve to znademo odgovor se nameće sam po sebi, negdje u primjeni ovakvih zakona, negdje u lancu Kriminalističke policije, DORH-a, USKOK-a, sudova izvršenja kazne stvar ne funkcionira u Hrvatskoj. Znači ključna stvar neka rak rana postoji u našem društvu u našem pravosudnom sustavu, gospođo državna tajnice i ministar kojeg ovdje nema, a vi to morate locirat di je problem zbog čega se ovo zakonsko štivo ne provodi. Ne provodi se kako u DORH-u u USKOK-u čak je i on obezglavljen, a još i više u sudskoj praksi. Sudska praksa godinama kritiziramo mi kao javnost, laici, a i pravna teorija da su kazne preblage, da su kazne koje naši sudovi izriču za najteža kaznena djela svode se na rad za opće dobro, guljenje krumpira, volontiranje u staračkim domovima. Sve to u redu, ali za takva kaznena djela u drugim državama Europe, izvan Europe u Americi primjerice nema oprosta za to. Može biti samo jednome oprošteno ako je član mafijaške organizacije pa dragovoljno pristane na promjenu identiteta da otkrije sve druge članove mafijaške organizacije i onda je trajno pod paskom države. A mi u Hrvatskoj sami od sebe zapravo smanjujemo onaj zakonski minimum za kažnjavanje i naravno da šaljemo poruku svim lopovima, svim mega lopovima i onim školovanim i manje školovanim i stručnim da kradu brate otimajte, uzimajte ako ste na položaju da možete otimajte, uzimajte neće vam se taj rizik ne isplatit. Dapače, isplatit će vam se. Iako je jedno od načela kaznenog prava da se korist stečena kaznenim djelom mora oduzeti mi to ne ili ne dovoljno učinkovito činimo. I prema tome, dragi moji dok se mi ne uvatimo u koštac sa kadrovskim, materijalno-tehničkim, logističkim, informacijsko-informatičkim svim drugim pretpostavkama za funkcioniranje pravosudnog sustava badava nama propisivanje odredbi ovakve i proširenje kako ćemo i koga kaznit za primanje i davanje mita ili za žetoniziranje u HS-u. mi sada imamo zapriječeno u kaznu molim vas lijepo za žetone u Saboru koji prelijetaju iz oporbe u vladajuće kompletno, znači postoji za svakog ko je to učinio u ovom sazivu ili bivšem postoji kazneno djelo. Kazneno djelo evo čl. 3. i 9. jasno kaže tko kao zastupnik u HS-u, drugo ću ispustit, zahtijeva ili primi mito ili prihvati ponudu ili obećanje mita za sebe ili drugog oca, brata, sestru, strica kako bi u zakonodavnom ili predstavničkom tijelu glasovao na određeni način podupro vladajuću većinu, kaznit će se zatvorom od jedne do osam godina. Ali ne samo on nego slušajte st. 2. kaznit će se gospodo, ministre Bošnjakoviću bivši i onaj koji znači ponudi, obeća, dade mito namijenjeno toj ili drugoj osobi kako bi u zakonodavno-predstavničkom tijelu glasovao na određeni način ili tko posreduje pri tome. Prema tome gospodo iz vladajuće većine i vi ste inkriminirani, ako kažete čuj daj mi podupri mi većinu fali mi jedan glas već tu si u kaznenom djelu od jedne do osam godina robije i čim se dogodi da neko ko nije u vladajućoj većini dade taj glas i krim policija i USKOK i državni odvjetnik moraju sjest na leđa tom čovjeku i pitat ga gospodine xyz zašto si to promijenio svoj stav, ti si došo na listi opozicije zašto sad odjednom te prosvijetlilo pa glasaš za saborsku većinu. I on mora reć nešto, a istodobno mora ići proces prema vladajućoj većini, šefu kluba koje vladajuće većine, šefu stranke i reći gospodo jeste li vi možda na neki način utjecali na našeg kolegu ovdje koji sjedi da je on na jednom prosvijetlio, da je sad zaključio da mu je bolje bit uz vladajuću većinu ili ste mu možda obećali kakvu korist za njega, brata, sestru, sina, kćer, ne znam koga? To je posao glavne državne, odnosno državna tajnice između ostalog za naša represivna tijela. To bi u Americi radili recimo FBI bi to odmah pokucao na vrata kad netko iz republikanca preleti u demokrate ili obratno. To bi radili u Italiji, to u Njemačkoj rade tako, to u Austriji rade. To čak u Sloveniji rade, ali mi Hrvati to ne radimo, nama je svejedno. Evo sad možemo tu možda još 10 ljudi planira ili pet ili već možda dvoje jesu to učinili. Jel' netko njima pokucao na vrata i rekao gospodine pa šta je vas motiviralo da najednom dižete ruku za HDZ, a došli ste kao oporba u Sabor? To je posao krim policije, PNUSKOK-a. Tako je gospodine Bošnjaković. Vidim da razumijete, kimate glavom, drago mi je. I to je doista tako jer tako u zakonu piše. E sad put od zakonskog slova do oživotvorenja, do stavljanja lisice na ruke, skidanja imuniteta našim kolegicama i kolegama saborskim zastupnicima koji su izdali svoje birače, zakon, načela demokracije je dug ali dostižan je, a samo ovisi o tome tko će bit na čelnim pozicijama naših represivnih tijela. Prema tome, da zaključim podržat ćemo ove izmjene formalno-pravne, ali nikako nećemo bit sretni, zadovoljni sa činjenicom da naš USKOK je obezglavljen, da naša tijela ne funkcioniraju na suzbijanju, represivna tijela korupcije i da se zapravo na taj način šalje poruka hrvatskoj javnosti kradite, varajte, bogatite se ne od svog rada, ne od svoje sposobnosti nego od zapravo zlouporaba položaja i ovlasti, dobro to unovčite, zovite telefonom. Šta sad kakva je poruka sa jednim, sa aferom plin za cent? Šta ta trakavica tako dugo traje. Prije dva, tri mjeseca smo u Saboru utvrdili za javnost

Znam traje istraga u redu. I imali smo prilike čuti da je USKOK ušao i u HROTE, u HERA-u, valjda će ući i u HEP, ali u redu to su procedure traju, nećemo ubrzavati ali malo me brine što nemamo čelnog čovjeka u USKOK-u pa ćemo o tome vrlo brzo raspraviti. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Imamo nekoliko replika, gospodin Miletić. Povreda Poslovnika, pardon. **Miletić, Marin (MOST)** Hvala vam predsjedavajući. Članak 238. general Sačić je hotimično hotimično doveo u opasnost sam sebe, dakle povrijedio je saborskog zastupnika jer je veliki emotivac. Takav je bio i '91. kad je išao braniti ovu zemlju, takav je i danas kad se bori protiv korupcije, kad se bori za jednu slobodnu i poštenu Hrvatsku. I budući da je ekstrovert po svom karakteru potpuno se unosi u raspravu. Dakle, molim vas generale trebate nam sada i trebat ćete nam kad budemo preuzeli odgovornost za vođenje ove države zajedno sa Suverenistima. Čuvajte se! Hvala lijepa. Ja ću vas sigurno zaštiti, a vi ćete dobiti opomenu jer je bila replika. Gospodin Mažar povreda Poslovnika. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedavajući. Članak 238. Pa kolega Sačić je dakle spominjao vezano za većinu, a ono što smo mogli čuti nedavno na aktualnom satu da je saborski zastupnik kolega Beljak vezano za taj dio spominjao konkretne stranke, konkretna imena, konkretne ponude, itd. samo što je on spominjao dvije stranke, a oba dvije stranke su oporba. Dakle, nije spominjao većinu, nego oporbu koja u svojim lokalnim sredinama vlast. Hvala. Opomene jer je bila replika. Gospodin Dražen Bošnjaković ispred Kluba zastupnika HDZ-a. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Evo sa nečim ćemo se kolega Sačić i ja složiti, jer njegov klub i klub HDZ-a će podržati ove zakonske izmjene i naprosto mislimo vjerojatno svi ovdje koliko sam vidio klubovi nitko nema dvojbe oko toga da je dobro bit članica OECD-a jedna brojna organizacija, 38 zemalja je u njoj, vrlo visoki ciljevi. Znači i razvoj demokracije i gospodarstva i dobro je bit zapravo u takvom društvu, razmjenjivat iskustva, pa i kopirat neka dobra rješenja od nekih drugih. Međutim, kao i kada smo ulazili u EU nije nas tamo nitko zvao, nego smo se mi nudili i tražili da postanemo članovi tog društva, a da bismo postali onda moramo ispoštovati neke kriterije. Jer kad želite bit u nekom društvu ne možete vi odudarat od neke organizacije i od nekih načina postojanja u tom društvu. Ovdje smo čuli od državne tajnice, dakle da je radna skupina OECD-a ocijenila hrvatski normativni okvir prilično dobrim i da je Hrvatska ispunila većinu tih zahtjeva. Međutim, ova dva zakona zapravo zahtijevaju da se inkorporira u njih i ova konvencija, da se definiraju neke stvari kako bi bile jasnije vezano za kazneno djelo primanje i davanja mita, da se definira točno šta to znači europski javni službenik i kod Zakona o kazneno-pravnoj odgovornosti pravne osobe da se definira zapravo ja bih rekao čak njegova temeljna osnovna odredba. Na ovaj način je to sve puno jasnije. I kada donesemo ovaj zakon on ide ponovno u OECD na razmatranje i onda će radna skupina reći da li ima još nešto, možda ne u ta dva zakona, ali u nekim drugima gdje bismo mi trebali stvari popraviti. Ja moram reći i sam kad sam vidio zapravo Kazneni zakon je donijet 2011. g., stupio na snagu 2013., mijenjan je 7 puta, jednom je ispravljan i meni se to čini zapravo isto jako puno, ali mislim da ćemo se morat pomiriti sa jednim načinom zapravo rada. Postali smo članica EU, postat ćemo članica OECD-a i zapravo sve što se događa u Uniji, konvencije i direktive, sve što se donosi, mi moramo sutra implementirati u naše zakonodavstvo i od ovih 7 promjena zapravo veći dio toga je implementacija onoga što je EU donijela. Tako će biti i ovdje. Ja moram reći, ova činjenica koja je ovdje navedena od strane radne skupine, da Hrvatska ima dobar okvir i da je većinu zakona i uvjeta za članstva OECD-a ispunila, mislim da je to dobro, zapravo kada pogledamo zadnjih, ne znam, 10-ak godina koliko smo mijenjali naš normativni okvir i da bismo postali članica EU, vidimo zapravo koliko je tu posla obavljeno. Mi imamo potpuno novu organizaciju mreže sudova kakva nije bila prije 15-ak godina, veliki iskoraci su tu napravljeni, imamo potpuno novo kazneno zakonodavstvo i zakon o kaznenom procesu, nekad je istraga bila na sudovima, danas to radi DORH. Doduše, i Doduše, i sudovi imaju značajan utjecaj na to. Vidimo da imamo kompletno novo upravno pravo i novu organizaciju sudova i novi, novi su postupci, dakle puno, puno toga je u naše pravosuđe uvedeno vezano za standarde drugih zemalja. Međutim, ovdje su izražene sumnje i percepcija javnosti u odnosu na pravosuđe nije dobra i treba naravno, još puno raditi da bi to bilo na onoj najvišoj, najvišoj razini, kakvu ja mislim da Hrvatska i zaslužuje i stoga, puno je posla pred nama i ovo je jedan koračić, ovo je jedan koračić izmjena ova dva zakona koja neće dramatično promijeniti stvar, ali dobro je da se to napravi i dobro je zapravo da mi sutra postanemo članica OECD-a i da zadovoljimo sve te uvjete jer time ćemo biti sigurno bolja zemlja, sigurno ćemo biti bolji ovaj, bolje organizirani sustav, tako da neće biti nekakvih problema. Ovdje je bilo govora o onome što nas čeka, ali to će naravno doći, vezano za kazneno djelo femicida, vezano za pokušaj rješavanja problema curenja informacija u istragama, to je nešto što će pred nas doći, o čemu ćemo razgovarati, vjerujem, u redovnoj proceduri, vidimo da je to na javnoj raspravi sa zainteresiranom javnošću, što je dobro zapravo da se svi uključe i da kažu ono što misle, da predlože i naravno, o tome ćemo razgovarati, jasno, i mi ovdje. Vezano za stvarnu situaciju, jako puno ljudi će reći da je jako puno korupcije u Hrvatskoj, što je teško zapravo mjerljivo i ono što sama riječ afera, ne mora nužno završiti sa osuđujućom presudom, što se vidi. Nešto se u javnosti pojavi, međutim, kada netko počne po tome ozbiljno zapravo raditi, kada počne istraživati i provoditi dokaze, e onda je pitanje, u principu da li je da li je moguće doći do onoga konačnoga cilja, a to je procesuirati i zapravo ovaj, okriviti i donesti osuđujuću presudu i u odnosu na nekoga tko je počinio neko djelo. Često se zapravo, često se pokaže da je netko u javnosti strašno izložen i ovaj, već je ovaj, proglašen krivim i sve to, međutim, onda dođe do toga zapravo da od svega toga ništa i imamo takvih primjera, sjetimo se ministara Rončevića, sjetimo se nekih takvih slučajeva gdje je zapravo ljudima život zaista uništen jer iz dana u dan slušati i čitati priče kako si kriminalac, kako si ukr'o ovo ili ono, zaista nije ugodno i onda nakon 10-ak i više godina kada dođe do pravomoćne presude da to nije tako, da je stvar bila drugačija, e onda zapravo taj čovjek treba nastaviti živjeti i pitanje je kako je sve to zajedno proživio. Zato mislim da bi trebalo bit puno suzdržaniji kod kvalificiranja da je nešto pljačka, da je netko nešto ukrao, da je netko učinio ovo ili ono, da ga treba strpati u zatvor i sve to, mislim da za takve teške kvalifikacije svima je potrebno koji o tome govore, svima je potrebno puno bolji uvid u nekakvo konkretno djelo da bi tako nešto izrekli. Svjedoci smo da to baš i nije tako. Vrlo često se zapravo i optužuje i presuđuje, a zapravo kada malo razgrnemo sa nekakve distance i vidimo činjenice, onda vidimo da toga baš i nema. Zato mi je jasno i razumljivo zapravo da mnogi govore kako se godišnje producira ne znam, toliko afera i svega toga, međutim, pitanje je zapravo gdje smo mi, gdje smo mi sa činjenicama i gdje zapravo DORH uopće može procesuirati jer kao, kad vidimo njihove statistike, vidimo da oni vrlo oprezno idu u procesuiranje i procesuiraju tamo gdje su zapravo relativno sigurni da će ishod biti u konačnici osuđujuća presuda. ne bih se s nikim složio da ih netko koristi kao nekakvo sredstva za političko obračunavanje. Mislim da oni rade svoj posao, na koncu, imat ćemo ove dane i raspravu o izvješću o radu državnih odvjetništava u RH pa ćemo se malo sa tim brojkama pozabaviti.

Tražim stanku u ime Kluba Mosta nakon ovog izlaganja g. Bošnjakovića iz Kluba HDZ-a. Nikakve zakonske izmjene ni prijedlozi ne mogu pridonijeti borbi protiv korupcije u Hrvatskoj jer mi imamo zarobljene institucije. Nije zarobljen samo naš DORH i USKOK pa se nitko ne želi ni javiti na čelnu poziciju USKOK-a. Nažalost zarobljena je naša SOA, okupirana i onda okupirana i onda se premijer čudi kada ovdje zastupnici izlaze s informacijama da pojedini članovi Uprave HEP-a od tajkuna Vujnovca po diskontnoj cijeni dobivaju stan vrlo vjerojatno kako bi mu pogodovali. To je klasično mito. Dakle, potkupljivanje ljudi koji donose odluke, koji odlučuju hoće li se kupiti plin od Vujnovca i PPD-a ili hoće li se Vujnovcu ili PPD-u prodati plin za jedan cent. Isto tako, mi imamo situaciju da HDZ potkupljuje rejting agencije. Reći ću to u trenutku kada u zadnjoj anketi rejting Mosta raste, rejting Mosta raste. Ali uvjeren sam da je to potkupljen rezultat novcem, jer je HDZ jako načet ovom aferom plin za cent. Plenković ponavlja kako ne šteti ta afera i pazite sada u jeku te afere HDZ-u raste rejting i to ne samo u jeku te afere, nego u jeku afere Gordana Grlića Radmana koji se obogatio na muci naših Slavonaca. Kada oslobodimo institucije ja sam uvjeren da će oslobođene institucije ući i u te rejting agencije pa ćemo vidjeti kako se potkupljuju mediji, kako se potkupljuju rejting agencije i što se događa.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo i ja ću u ime kluba HDZ-a zatražiti jednu stanku, da i mi unutar kluba vidimo zapravo da li to netko zaista potkupljuje rejting agencije ili je agencijama zapravo već dosta tih izlaganja gdje se ljude tereti, gdje se ljude optužuje, gdje se ljude presuđuje i to stalno jedna te ista grupacija i stoga su ljudi odlučili zapravo ipak vjerovati nekome tko nešto radi, nekome tko nešto zapravo zaista pridonosi ovom društvu. Što se tiče ovih zakona vidimo da zapravo i radna skupina OECD-a je rekla da Hrvatska je ispunila gotovo sve uvjete. Međutim, radi ove konvencije da ju se lakše provodi potrebno je napraviti ove dvije manje izmjene pa ćemo još jednom sagledati u okviru te stanke da li treba tu još nešto vezano za ovo dodatno. …/Upadica Bošnjaković: Isto može stanka./… Stanka se odobrava. Gospodin Grmoja vidi neku povredu Poslovnika. Izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Povrijeđen je članak 238. Evo ja se samo želim zahvaliti, znam da ću dobiti opomenu gospodinu Bošnjakoviću. On je rekao da su anketne agencije odučile da je dosta prigovaranja i da su odlučile HDZ-u podignuti rejting. Evo priznao je u biti kako se te ankete namještaju, tako da sam zadovoljan sa njegovim izlaganjem. Hvala lijepa. Opomena. Gospodin Bošnjaković povreda Poslovnika. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Hvala lijepa. Nije u redu lagati, izvrtati ono što si rekao. Nisu rejting agencije ništa odlučile, ljudi su odlučili, ljudi su odlučili koji su anketirani, da je dosta više lažnih optužbi, da je dosta više projiciranja da je netko kriv, da je netko ovo ili da je netko ono. Treba zapravo stvari utvrditi kakve jesu. Hvala lijepa. Ne ulazeći u ničiju niti gospodina Grmoja, niti vaš sadržaj moram dat opomenu. I sad se idemo, neki se idu dogovarati, a neki se idu okrijepiti. Hvala lijepa.

Evo kolegice i kolege, nastavljamo sa radom. U ime Kluba zastupnika MOŽEMO kolegica Urša Raukar- Gamulin, izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Dakle, jasno je da ove dvije izmjene, dakle izmjene i dopune ovih dvaju zakona proizlaze iz potrebe usaglašavanja sa Konvencijom OECD-a o suzbijanju podmićivanja stranih javnih službenika u međunarodnim poslovnim transakcijama. Ali hajmo se mi malo vratiti, pa pogledati u reviziji hrvatskog okvira za borbu protiv podmićivanja tko ju je izvršio OECD, koji su bili njihovi glavni zaključci. hrvatska poduzeća djeluju u zemljama sa značajnom razinom korupcije i stoga su izložena rizicima stalnog podmićivanja, međutim hrvatski dionici nisu možda u potpunosti svjesni ili se ne slažu sa ovim profilom rizika stranog podmićivanja za zemlju. Privatne tvrtke u Hrvatskoj tvrde da nema podmićivanja, neki saborski zastupnici isto tako da nema jer su hrvatske tvrtke premale da bi si mogle priuštiti podmićivanje stranih dužnosnika i preostaje jedino civilno društvo, dakle predstavnici civilnog društva priznaju rizik da hrvatske tvrtke podmićuju u inozemstvu. Nadalje kaže ta revizija. Hrvatsko kazneno zakonodavstvo koje obuhvaća i domaće i strano podmićivanje sadrži mnoga bitna obilježja koja zahtijeva Konvencija OECD-a protiv podmićivanja. Međutim, čini se da te odredbe ne obuhvaćaju određena obilježja kaznenog djela stranog podmićivanja kako je definirano u konvenciji, te bi se stoga mogle dodatno dodatno proširiti i pojasniti. Dakle, slijedi vjerojatno logično pitanje zašto sve izmjene KZ-a nisu danas na dnevnom redu koje su navedene u reviziji OECD-a. Zatim kaže: neki od kriterija za pokretanje odgovornosti poslovnih subjekata čine se preuskima i mogli bi se proširiti.“ Nadalje, Hrvatska predviđa niz sankcija za fizičke i pravne osobe za strano podmićivanje uključujući i kaznu zatvora za fizičke osobe, novčane kazne, oduzimanje imovina i zabranu poslovanja. Dakle, tu nam se preporuča da povisimo financijske kazne i to se ovim izmjenama i dopunama i čini, međutim ono što je evidentno potrebno je i primjenjivati i dosuđivati teže kazne, jer po statistikama USKOKA, to su statistike između 2015. i 2019. dosuđeno je samo 5% zatvorskih kazni i samo 3% novčanih kazni, onih koje su zaista vrlo niske u usporedbi sa ovim izmjenama. Tako da većina osuda rezultira uvjetnim osudama i vremenom provjeravanja. Naravno da je potpuno jasno da takva nisko osuđivanje i potpuno odsustvo realne i odvraćajuće kazne pridonosi naravno i na žalost enormnoj korupciji i podmićivanju kojem smo svjedoci u Hrvatskoj. Hrvatska kaže nadalje ima iskustvo u provođenje Zakona za kaznena djela domaćeg podmićivanja protiv fizičkih osoba uključujući i predmetne korupcije na visokoj razini. Međutim, ne postoji slična I Hrvatska bi stoga kažu ovdje mogla unaprijediti provedbu zakona za kaznena djela domaćeg i stranog podmićivanja fizičkih i pravnih osoba. Nadalje, unatoč postojanju formalnih jamstava sudske i tužiteljske neovisnosti podaci iz EU pokazuju da je razina percipirane neovisnosti pravosuđa među tvrtkama i općom javnosti na vrlo niskoj razini. Međutim, hrvatski dionici u pravosuđu i tijelima za provedbu zakona pozitivniji su po pitanju neovisnosti pravosuđa, ali podaci iz EU također ukazuju na značajnu dugotrajnost odvijanja kaznenih postupaka. Neki hrvatski dionici sugeriraju da to potiče javnu percepciju da je provedba zakona selektivna i da pogoduje korupciji na niskoj razini. Hrvatska bi mogla stoga razmotriti poduzimanje koraka za smanjenje dugotrajnosti kaznenih postupaka u predmetima korupcije. Izvješće identificira nekoliko područja u kojem bi Hrvatska mogla dodatno unaprijediti svoj sustav međunarodne suradnje. Zatim Hrvatska zabranjuje porezni odbitak mita nizom odredbi u poreznom zakonodavstvu. Kako bi ojačala svoj okvir Hrvatska bi mogla razmotriti donošenje eksplicitne pravno obvezujuće odredbe o nemogućnosti tretiranja mita kao poreznog odbitka. I u ovoj raspravi treba nam napomenuti vezano uz izvješće OECD-a oko državnih poduzeća. To je izvješće iz 2021. godine u kojem se kaže da integritet sektora u državnom vlasništvu predstavlja još jedan problem. Većina poduzeća u državnom vlasništvu obično ima različite unutarnje kontrole, etike i mjere usklađivanja. Ali opasnost od iskorištavanja poduzeća u državnom vlasništvu za stjecanje nezakonite koristi nije uvuklo njena na što ukazuju nedavni skandali i optužnice u koje su uključeni direktori i poduzeća u državnom vlasništvu i visoki politički dužnosnici. Čini se da je problem izravno vezan uz pretjeranu politizaciju poduzeća u državnom vlasništvu i njihovim upravnim tijelima. Dakle, sada svjedočimo upravo takvom eklatantnom slučaju i primjeru sa HEP-om gdje je državno poduzeće zarobljenik jedne stranke jer je Frane Barbarić ujedno i čelnik Uprave HEP-a i čelnik u HDZ-u i baš me zanima kako će se ta situacija i nerješavanje 3 mjeseca te ogromne afere, kako će to biti protumačeno u OECD-u. Dakle razvidno je da Vlada ovim izmjenama i dopunama je zadovoljila samo neke i to manji broj traženih i preporučenih izmjena Zakona za pristup radnoj grupi i Konvenciji OECD-a. Nije jasno zašto je tome tako i kada će pristupiti i ostalim traženim preporučenim izmjenama zakona. Nadalje, rekla bih da je poražavajuće da u Hrvatska u prevelikoj mjeri zadovoljenje uvjeta za pridruženje EU asocijacijama i organizacijama vidi kao rješavanje nekog testa u školi, kada postaje dijelom nekog tijela, organizacije ili asocijacije prestaje biti važno da se onda i ta načela i te i ti dogovoreni postulati i dalje provode za boljitak Hrvatske. Svi pamtimo koliko je trajalo zatvaranje poglavlja pravosuđa poglavlja pravosuđa za ulazak u, Hrvatske u EU i svi smo se tada je potpuno jasno, naivno nadali da će to omogućiti značajne pomake na bolje u hrvatskom pravosuđu, no i danas, 10 godina iza svjedočimo istim boljkama koje se ponavljaju iz izvještaja u izvještaj EU komisije o vladavini prava. Dakle niska percepcija neovisnosti pravosuđa, visoka razina korupcije u javnom sektoru, politička ovisnost javne televizije HRT-a i Vijeća za elektroničke medije, sumnjivo državno oglašavanje u lokalnih medijima te ciljane sudske tužbe protiv novinara od strane političkih i inih moćnika. Dakle citirala sam sve to iz tih izvješća EU komisije o vladavini prava. Dakle treba ponovno i opet reći da nije svrha i cilj sam ulazak u neku organizaciju ili asocijaciju. Cilj i svrha bi trebali biti, ne samo privremeno zadovoljenje nekih uvjeta za ulazak nego i konkretno poboljšanje stanja u javnoj upravi i u društvu. Da se provode potrebne korijenite reforme, da se pravosuđe rješava starih problema, da se djelotvorno i ozbiljno krene u borbu protiv korupcije na svim razinama. U svemu tome se treba prvenstveno rukovoditi prioritetima i potrebama Hrvatske, a ne formalnom zadovoljavanju nekih kriterija i tako će i jest i sa ovim izmjenama i dopuna ovih zakona, dovoljan je podatak, iz izvješća radne grupe OECD-a da Hrvatska nema niti jedan predmet provedbe zakona protiv fizičkih osoba za strano podmićivanje. Nema također, ni provedbe zakona protiv pravnih osoba za strano i domaće podmićivanje. Mi ćemo, naravno, donijeti ove izmjene, ali hoće li se one i doista primjenjivati, e to i opet nažalost, uči nas iskustvo, ostaje otvoreno pitanje. Uči nas da sve takve promjene i svi takvi kriteriji koje mi formalnopravno zadovoljavamo, na kraju ostaju mrtvo slovo na papiru, u Hrvatskoj u kojoj su institucije zarobljene i u kojoj postoji vlast samo jedne stranke u navodnoj demokraciji. Svakako bih još iskoristila vrijeme da ponovim ono što je govorila profesorica Đurđević na odboru, kako bi pojam službene osobe bi trebao biti definiran u čl. 87 st. 3 Kaznenog zakona, gdje se i nalazi definicija pojma službene osobe, tako da se odnosi na sva kaznena djela, a ne samo na primanje i davanje mita. Nomotehnički je Kazneni zakon je podijeljen na opći i poseban dio, a u općem dijelu su propisani opći pojmovi, uključujući i definicije. Sada imamo dvije različite definicije službene osobe, odnosno nema nema razloga da se pojam službene osobe propiše posebno samo za primanje i davanje mita, a da ista proširena definicija, ako uključuje europske međunarodne službene osobe se ne odnosi na trgovinu ljudima, ne znam, mučenje, subvencijske prijevare, carinske prijevare i slično. U svakom slučaju sve ove izmjene naravno, ćemo pozdraviti, međutim, ostaje da ponovim još jednom problem neprimjenjivanja svih tih izmjena i svi ti naši, svi naši pregovori u kojima smo zadovoljavali kriterije za ulazak, od ulaska u EU do raznih europskih asocijacija nažalost su u velikom, velikom i prevelikom dijelu ostali mrtvo slovo na papiru i ono što je neophodno, neophodno je da se ta neslavna tradicija konačno prekine i da Hrvatska krene putem odlučne i prave, iz istinske borbe primjene zakona za poštenije i solidarnije društvo. Hvala. Hvala. Evo, ovime smo iscrpili rasprave u ime klubova. Prelazimo na pojedinačne rasprave, kolegica Karolina Vidović Krišto, izvolite. Dame i gospodo, Hrvatska je međunarodno priznata država, članica EU i NATO-a, ima svoje zakone kao što ih imaju druge članice Unije, poput Češke, Slovenije i Luksemburga, međutim, Hrvatska se od navedenih partnerskih država iz EU razlikuje u jednom, a to je u poštivanju i primjeni zakona jer u Hrvatskoj se zakoni ne primjenjuju kako, kao što se to čini u drugim, pa i ovim navedenim državama. Rezultati tog neprimjenjivanja zakona jesu daleko niža primanja, značajno više cijene osnovnih životnih potreba, nerazvijeno poduzetništvo i primjerice, loša dostupnost financijskih proizvoda istom tom poduzetništvu. Razlog navedenog stanja jest izrazito prozaičan, to su blokirane institucije od strane moćnika kao bi neometano mogli krasti jer mi danas dopunjujemo Zakon o odgovornosti za kaznena djela koji na primjer kaže: „Ukoliko zastupnik u Hrvatskome saboru ili vijećnik zahtijeva ili primi mito ili prihvati ponudu ili obećanje mita za sebe ili drugoga bit će kažnjen sa do 8 godina zatvora. A upravo ovo što mi navodno kažnjavamo sustavno se događa u Hrvatskoj. Vlada Andreja Plenkovića se od samoga početka 2016. godine temelji na većini koja je na koruptivan način oformljena. Svi se sjećamo zastupnika Tomislava Sauche koji je istupio iz SDP-a kako bi dao potporu Plenkovićevoj Vladi, a taj zastupnik Saucha nije bio običan član SDP-a. On je bio najbliži suradnik predsjednika SDP-a Zorana Milanovića i predstojnik Ureda tadašnjeg premijera Milanovića. Dakle, preko Sauchinog stola su prolazile i prelazile sve odluke Milanovićeve Vlade. I takav čovjek izlazi iz SDP-a i izravno pristupa političkom protivniku. Svatko si postavlja pitanje o čemu je ovdje zapravo riječ? Kada pogledamo sljedeća događanja koja su prethodila Sauchinoj odluci, onda je svima jasno da je bila riječ o teškoj zlouporabi a u režiji Andreja Plenkovića. Nedavno mi je ovu situaciju objasnila osoba iz izravnog Plenkovićevog okruženja koja je nazočila jednom sastanku na kojemu je Plenković upitao Gordana Jandrokovića jeste li napokon skuhali Sauchu? Dalje mi ta osoba svjedoči kako je nakon nekoliko dana razumjela o čemu je Plenković zapravo govorio. Naime, Plenković je upriličio Konferenciju za medije u zgradi Vlade na koju je doveo ili bolje rečeno priveo i tadašnjeg glavnog državnog odvjetnika Cvitana. Na toj konferenciji su Cvitan i Plenković govorili o tzv. aferi „putni nalozi“. Ta rijetko viđena demonstracija utjecaja na pravosuđe koju je počinio Plenković zgrozila je tada europsku javnost. Dakle, Plenković je putem DORH-a ucijenio Sauchu, te je Saucha putem ucjene bio prisiljen podupirati Plenkovićevu Vladu. Nakon slučaja Sauche niz drugih zastupnika je promijenilo stranački dres ili se proglasilo nezavisnima kako bi glasovali za Plenkovićevu Vladu. Dakle, Plenkovićeva Vlada jest od samog početka utemeljena na korupciji. Korumpiranje zastupnika traje i dan danas. Aktualni slučaj zastupnika Zekanovića koji je počeo zastupati dijametralno suprotnu politiku od one koju je prije zastupao temelji se na sljedećim činjenicama. Zekanović je promijenio svoj politički smjer, a zauzvrat je član njegove obitelji dobio vodeću poziciju u Hrvatskoj pošti, a osobe od njegovog povjerenja preuzele su upravljanje šibenskim Vodovodom i projektom Batižale u Šibeniku. Riječ je o projektu većem od 200 000 kvadratnih metara u srcu Šibenika udaljeno samo 500-tinjak metara od čuvene katedrale sv. Jakova. Taj projekt ima izniman razvojni potencijal i mogao bi utjecati na razvoj ne samo Šibenske županije već i Zadarske, a dijelom i Splitske ali pod uvjetom da razvojem tog projekta upravlja sposobni menager. Naravno da zastupnik Zekanović nema nikakva menagerska iskustva već je prosvjetni djelatnik i ovdje je potpuno jasno da je riječ o otvorenoj korupciji. Dakle, Plenkoviću i moćnicima u Hrvatskoj interes građana ne igra nikakvu ulogu. Njima je jedino bitno osigurati svoju moć i pritom se ne biraju sredstva. Identičnu situaciju imamo i sa zastupnikom Borislavom Miloševićem koji je naštimavao natječaje i dijelio novce poreznih obveznika svojim stranačkim sljedbenicima. Za opisane Miloševićeve radnje u svakoj iole uređenoj državi navedeni gospodin bio bi u istražnome zatvoru, ali zahvaljujući Plenkovićevoj naredbi gospođi Hrvoj Šipek Milošević nije bio ni priveden. Što dokazuju primjeri političkih saveznika Miloševića i Zekanovića? Oni dokazuju da su hrvatske državne institucije privatizirane od strane nasilnih moćnika kako se zakoni u Hrvatskoj ne bi primjenjivali. Neprimjena zakona omogućuje zlouporabe u šibenskome Vodovodu i na projektu Batižale. Omogućuje zlouporabe u HEP-u, omogućuje krađe u INA-i, te je glavni uzročnik raseljavanja hrvatskih građana. Ne postoji niti može postojati uspješna država na svijetu ukoliko u njoj nije funkcionalan pravni poredak. Znači ono što je zakonski definirano mora se točno tako i primjenjivati. Mi pak u Hrvatskoj svjedočimo da nam nove afere prikrivaju stare afere i tako u nedogled. Ni jedna se afera ne rasvjetljuje već pada u zaborav, a mediji koji su sami duboko korumpirani slijede upute korumpirane političke nomenklature i bave se svime osim onime čime bi se mediji načelom profesionalizma morali baviti. Upravo je i po toj logici i ovaj Sabor u potpunosti blokiran, onemogućen je i minimum parlamentarizma, a pogotovo mu je onemogućen Ustavom propisan nadzor Vlade. Blokada Hrvatskog sabora događa se u režiji predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića, a motivi za to Jandrokovićevo djelovanje u potpunosti su jasni. Jandroković skupa sa Plenkovićem blokira hrvatske državne institucije kako bi se neometano pljačkalo državnu imovinu i hrvatske građane, kako bi DORH bio blokiran, a mediji cenzurirani. Jandroković je izravno putem Hrvatske pošte upetljan u korupciju. Prošli tjedan govorila sam o prodaji nekretnina u vlasništvu Hrvatske pošte za četvrtinu njihove tržišne vrijednosti. Znači, nekretnina u Maksimiru u Harambašićevoj ulici od 8000 kvadrata i nekretnina od 13000 kvadrata, prvi red uz more u Sukošanu prodane su za 4 milijuna eura, a realna cijena je bila 16 milijuna eura. Taj posao je izvršen pod vodstvom Ivana Čule tadašnjeg i sadašnjeg predsjednika uprave Hrvatske pošte koji svoje djelovanje izravno koordinira sa Gordanom Jandrokovićem. Sve ove opisane činjenice u velikom su dijelu javno objavljene, a kao što sam i napomenula i ja sam ih spominjala upravo ovdje u Hrvatskome saboru. Dame i gospodo, korupcija je zlo za svaku državu i društvo, korupcija stvara nered kako bi mogla postojati sama korupcija. Jer tamo gdje se zakoni poštuju tamo nema potrebe za korupcijom. U Hrvatskoj je korupcija metoda vladanja kao što sam navela u slučajevima korumpiranja zastupnika u Hrvatskome saboru ili zaštite korupcije u slučaju Jandrokovića. Hrvatskoj ne trebaju promjene postojećih zakona već se postojeće zakone mora provoditi. Zato one koji su zaduženi za provedbu zakona treba zamijeniti i procesuirati, jer vladajuće strukture ne provode zakone samo zbog interesa uske skupine moćnika zbog kojih pak ogromna većina hrvatskoga naroda trpi i pati zato smo dužni urediti Hrvatsku kao funkcionalnu europsku državu. Hvala vam lijepa. Hvala. Sljedeću raspravu ima kolega Marin Miletić, izvolite. **Miletić, Marin (MOST)** Hvala vam poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolege vladajući i kolege i kolegice iz oporbe. Uistinu ako je uređen pravni sustav u jednoj državi onda je puno toga uređeno. I ako pravni sustav funkcionira u jednoj državi onda skoro bih, gotovo bih mogao reći da sve funkcionira. Ali kad imamo pravni sustav kakav imamo, kad imamo istinu životnu da ono što je nekima dopušteno drugima nije, kad imamo istinu da čelnik čovjek HEP-a gradi bespravno vile, dobije priključke za struju po otocima, kada prkosi premijeru, kada ponaša se kao gazda svega i pokazuje ne možete mi ništa, ne možete mi ništa i prolaze mjeseci od toga, onda znate da s jedne strane mi imamo pravni sustav koji po pravilu najviše fasuju oni koji su bez zaštite politike, pa ako ste vi možda neka kumica na placu pa prodajete nešto što ne biste trebali prodavati da preživite, onda postoji realna mogućnost kao što se događalo u našoj zemlji da budete kažnjeni radi toga. A ako ste neki Opatijac koji, je li, ili Matuljac koji napravi nadstrešnicu dva kvadrata veću nego što je trebao nego što je trebao za svoja drva, stvarno dođe inspektorat i dobije čovjek kaznu. Ako ste seljak, poljoprivrednik iz Gline pa vaše krave dođu i pasu travu, pasu travu od Hrvatskih šuma, onda te Hrvatske šume prijave i sud te kazni sa 5 Dakle, svakom donekle razboritom i tko je isključen od nekih manipulacija jasno da mi imamo pravni sustav koji vrijedi za moćnike, pravni sustav koji vrijedi za one koji su pod zaštitom vladajućih, pravni sustav koji vrijedi za jedne, a onda pravni sustav je li koji pokazuje svoje mišiće na sirotinji. I to nije dobro i ja ne želim takvu Hrvatsku. Dakle, uvjeren sam da ogromna većina građana želi Hrvatsku u kojoj će zakoni vrijediti stvarno bez patetike za sve jednako. I ako se Marin Miletić ogriješi o zakon ja moram bit na jednak način tretiran kao bilo tko drugi tko na primjer nije saborski zastupnik, koji je neki učitelj, sportaš, trener, pekar, tko radi u kafiću, jednako moram bit tretiran, jednako. Koliko će nam trebati da izgradimo takvo društvo nisam siguran, ali nešto je jako bitno sad ovdje. Mi ne smijemo odustati! Mi ne smijemo odustati! Evo ovdje pored mene, oprostite što vas bez pitanja i dogovora Erik Fabijanić spominjem, mog dragog Riječanina, pripadnika Socijaldemokrata koji je '91. kad je išao borit se za ovu zemlju, pa sigurno nije baš sanjao ovakvu Hrvatsku ili iza mene moj predragi general Sačić koji ovdje skoro infarkt dobije koliko se unese u emociju i koliko ga sve pogađa kad vidi koliko je nepravde danas u Hrvatskoj. Sigurno ti ljudi, evo sa ljevice i desnice nisu sanjali Hrvatsku koja neće bit pravedna i poštena. I vi ste kolega predsjedavajući ako se ne varam, oprostite mi na ovom isto hrvatski branitelj i hvala vam svima na svemu što ste radili za našu Hrvatsku i što ste nam omogućili slobodu, neizmjerno vam hvala. A danas ovdje mi koji smo mlađi, koji smo '94. upisali gimnaziju i vi koji ste obranili našu zemlju. I kolega Stier vi koji ste u diplomaciji puno toga radili, e vidite mi bi trebali svi, svatko tamo gdje jest napravit sve što može da Hrvatska ipak bude poštenija i pravednija, da Hrvatska ipak bude zemlja koja će imati i ovaj Kazneni zakon o kojem raspravljamo koji će jednako kačiti ako se mogu tako izraziti svakoga, a ne da kači rekao sam one koji su u nekoj zaštiti oni prolaze lišo, a kači one koji su sirotinja. To nije dobro. Ovaj zakon je izmijenjen 7 puta, ovo je osma izmjena. Imamo savjetovanje u javnoj raspravi, odnosno idu sad izmjene i zakona femicida. I podupiremo i treba sve i danas sam govorio u Saboru najstrože treba donijeti sve, pravnici neka kažu i struka ja onda možda tu i odem negdje gdje ne treba. Ali najstrože kazniti svako nasilje nad ženama, svako, svako, nedopustivo je. I mi u klubu Mosta uvijek ćemo iskazati potporu bilo kome, bilo kojoj političkoj opciji koja na pravilan način vrednuje nasilje, a to je najstroža kazna jer je to nedopustivo. A onda pogotovo kada razgovaramo o ovoj dimenziji nasilja nad ženama. I mi sad imamo do 12 godina, koliko? To je desetak nekih izmjena. Nama to u klubu Mosta i meni osobno djeluje kao da nema nikakvog nekog plana, neke suradnje sa stručnjacima nego se eto ad hoc kad šta zatreba donesemo. Tu sam govorio u Hrvatskom saboru na okruglom stolu i sad ću za desetak dana imati 20-tak uzgajivača svinja iz Slavonije dolaze ljudi tu. Ista priča. O.k. Država intervenira 4,5 milijona eura. Ja sam kao Mostovac pohvalio. Ali kakva je strategija? Što sutra? Što za godinu dana? Za dvije godine? Za tri godine? A znamo da tamo nema svinja sad dvije godine čak tri nigdje neće bit svinja po Slavoniji gdje god su ubijene. O tom nitko ne govori. Znači opet nema strategije, nema vizije. A oni koji vode državu pa tako se vodi država. Ti promišljaš, ti gledaš dva koraka unaprijed, tri, deset koraka i onda shodno tome situaciji kako te nose oluje ja bih rekao i vanjske i nutarnje onda donosiš najbolje odluke, procjene. Dakle, pooštravaju se novčane kazne za sva kaznena djela, podupirem. Preciziraju se i strani javni službenici kod kaznenih djela davanja mita i primanja mita, proširuje se krug počinitelja kaznenog djela podmićivanja zastupnika. Ovdje smo čuli od kolega i ne samo od kolege Sačića nego i od kolegice Karoline Krišto i od drugih, dakle što sa onim kolegama koji prelaze ko žetončići iz jedne u drugu stranku? A onda odjednom završe na nekim unosnim mjestima, prođe mandat, postanu direktori u nekim agencijama, ono čovjek ne znam ima saborsku plaću, tata mu u mirovini, ali evo ima 6 stanova. Meni je to nevjerojatno! Na koji način? Možda da dođu i da hrvatskom narodu objasne na koji način. Na koji način poštenim radom, kvalitetnim radom ti možeš znači sa nekih koliko čovjek ima pedesetak godina imati šest stanova, ako ih nisi sve naslijedio od ne znam koga obiteljski ako dobro stojite pa imaš tu sreću, bogu hvala. Ali kako ti možeš zaraditi šest stanova sa 50 godina? I onda ti je to ono, ma dakle imamo ogromnih situacija koje ćemo morati rješavati ovdje u našoj državi da prodišemo svi kada riješimo tu korupciju. Ono što je pozitivno vladajući su prihvatili prijedlog Mosta i hvala vam na tome. Kolega Stier slobodno prenesite. Jure dakle prenesite kolegama svojim, da vam zahvaljujemo što ste predložili, prihvatili naš prijedlog kojim ne zastarijevaju kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. To je jako važno. Predsjednik Vrhovnog suda kao tri osnovne zadaće Ministarstva pravosuđa navodi izgradnja sudova sa pravim sudnicama. Sudovi moraju bit funkcionalni. Informatizacija, status sudskih službenika i namještenika itd. itd. Ono što je mene osobno strah mi čak kad ja sa pravnicima razgovaram jer to nije moja struka, onda oni kažu puno puta mi stvarno imamo i dobre zakone, mi čak puno puta te zakone i dobro su napisani i dobre zakone. Ali kad onda te zakone treba prelit u praksu e onda to bude kaos. I protiv toga smo mi u klubu Mosta i ja osobno, jer stvarno držim da Hrvatska ne može bit nekome dobra majka, a nekome zla maćeha. I Hrvatska bi trebala bit država u kojoj svaki njezin građanin Republike Hrvatske zna da ima jaku državu iza sebe, da ima državu koja skrbi o njemu, koja će mu pomoći u savjetodavnom, u nekom drugom pogledu, koja ga neće tlačit sa nekim parafiskalnim i ne znam kakvim nametima ako je čovjek u nekom poslu, ako se bavi poduzetništvom. Država koja zna da ako završi pa i mladenačkom nesmotrenošću jer jedan dečko koji je sad u Ateni je četvrti razred srednje škole zagrebačke i zaglavio je. I o.k. dakle zaglavio je, osuda svega bla, bla, bla. Zaglavio je. Čovjek nema knjige, treba počet ići u srednju školu, on je zaglavio dolje. 50 dana je prošlo, 50 dana. Ni jedan Grk nije uhićen. Službe su jasno rekle i ministar pravosuđa dakle da je Grk ubio Grka na žalost, ali Grk ubio Grka, Hrvati u tome nisu sudjelovali i naši momci čame po ćelijama Atene. Kakva je to pravda? Kakav je to sustav i ovaj naš i onaj tamo jadan. Dakle, evo sanjamo Hrvatsku uređeniju, sanjamo Hrvatsku pošteniju, sanjamo Hrvatsku ravnopravniju prema svima. Zaštita djece, žena, naših obitelji i cijelog našeg sustava. Poštovane kolegice i kolege, poštovani potpredsjedniče, predstavniče predlagatelja. Donosimo dakle ove izmjene i dopune Kaznenog zakona prije svega radi potrebe pristupanja Hrvatske OECD-u. U ovom sazivu Sabora, konkretno prije malo više od godinu dana smo de facto o tome raspravljali i kroz zainteresirana radna tijela i osnovni cilj, dakle ovih izmjena su vezane za ono što ja mislim da je to politički jednoglasna odluka ovog ovog Sabora ili barem što se tiče nadležnih radnih tijela pristupanje Hrvatske OECD-u. Pristupanje OECD-u po svim onim izlaganjima od stručnih ljudi i ne samo izvršne vlasti iziskuje čak i veći napor nego ulazak Hrvatske u EU zato što on ima jedno vremenski ograničeno trajanje, dakle kad, od datuma kada se pristupa proceduri ta procedura se unutar određenog roka mora i okončati. Dok sa Europskom unijom smo vodili dugotrajni proces pristupanja i niz razgovora i niz prijepora koje smo imali na tom putu za koje se iskreno nadam da kada je riječ o pristupanju OECD-a nećemo imati. Ono što međutim, koristim ovu priliku kroz ovu svoju pojedinačnu raspravu da podsjetim samo na nešto što smo na sjednici Odbora za međuparlamentarnu suradnju zajedno sa Odborom za vanjsku politiku kojim predsjedava kolega Cappelli predložili Saboru a to je da se razmotri mogućnost formiranja tijela Hrvatskog sabora za praćenje pregovora Republike Hrvatske sa OECD-om. Takva tijela smo imali i kod prethodnih integracija, to je iskustvo i drugih zemalja kao što sad, danas recimo konkretno imamo i Odbor za europske poslove kojemu sam također član, gdje se razmatraju određeni akti koji koji tek ulaze u proceduru što se tiče Europskog parlamenta. Ne kažem da tome mora biti tako, međutim podsjetio bih da i OECD isto tako ima svoju parlamentarnu dimenziju na koju dakako ni danas nemamo još prilike o tome razgovarati. O tome se iskreno nadam da će to napraviti jedan od idućih saziva Sabora jer će Hrvatska konačno ući u OECD. Već su moji prethodnici istakli jednu stvar, a to je možemo mi imati idealne propise, ali pitanje njihove primjene u u praksi i o tome koliko nam je provođenje hrvatskih propisa na žalost manjkavo i o tome smo isto više puta razgovarali u ovoj dvorani. Htio bih samo naglasiti da koji puta možda bi imali dovoljno zrelosti, možda političke zrelosti u ovome Saboru da mi sami iniciramo neke propise ne čekajući da to bude uvjet za ući u neku međunarodnu organizaciju, jer znamo sve negativnosti koje postoje i koje imamo u našem društvu. Evo ga, spominjan je i feminicid o kojemu ćemo isto raspravljati u ovome Saboru. Smatram da, točno je proceduralno gledajući trebaju na žalost ići odvojeno zato što je ovo u funkciji OECD-a, pa imamo prvo i drugo čitanje po hitni postupak a podsjetit ću da je naš klub o tome već dao bio prijedlog

Hvala potpredsjedniče. Da, samo kratka replika. Kolega Fabijanić je ispravno istaknuo parlamentarnu dimenziju rada OECD-a i o tome smo dosta raspravljali i u Odboru za vanjsku politiku, za gospodarstvo, ali i u Odboru koji vi vodite dakle za međuparlamentarnu suradnju. S obzirom da smo već negdje pri kraju ovog saziva Sabora možda stvaranje jednog posebnog tijela koji bi pratio tu parlamentarnu dimenziju nema u ovom trenutku smisla. Ali zato koliko sam ja razumio bit će jedna koordinacija svih ovih odbora kako bi i mi na parlamentarnoj razini mogli poduprijeti našu kandidaturu za članstvo u OECD-u. Erik (Nezavisni)** Pa ja nisam zahtijevao niti sam imperativno nešto zatražio. Ono što sam rekao, rekao sam baš pro futuro za buduće razdoblje, ali neka ostane zapisano. Evo zahvaljujem. Hvala lijepo. Imamo sljedeću pojedinačnu raspravu kolege Hrvoja Zekanovića koji je negdje u bespućima saborskih prostora nestao. Nema ga ovdje, pa gubi pravo na raspravu. Ali pravo na raspravu ima kolegica Dalija Orešković koja je ovdje. Izvolite. Zahvaljujem. Nastojat ću biti kratka s obzirom na ne pretjerani interes saborskih zastupnika za ovu temu i povezat ću ono što želim reći i naglasiti sa činjenicom da ćemo sutra raspravljati o Izvješću glavne državne odvjetnice i to na inicijativu oporbenih zastupnika. Kao prvo, funkcionalno pravosuđe je temelj postojanja demokratske države. Funkcionalno pravosuđe je ujedno bitno i za uspostavu i za implementaciju vladavine prava. Takvo funkcionalnog pravosuđa u Republici Hrvatskoj nema. Zadatak je zakonodavne vlasti, a potom i izvršne vlasti da pravosuđu osigura uvjete za rad. Hrvatska država to ne čini. I tvrdim da ono što naša tijela daju kao izvještaj o stanju pravosudne vlasti u Hrvatskoj, međunarodnim instancama ne odgovara stvarnom i realnom stanju i to je poražavajuća činjenica. Što se tiče funkcioniranja pravosuđa mi smo kao država doživjeli apsolutni i potpuni poraz. Kažem govorim ovo u kontekstu činjenice da ćemo sutra raspravljati o izvještaju glavne državne odvjetnice. Ono što je poraz to su podaci koji su u tom izvješću istovjetni sa podacima i problemima koje u svojim izvješćima popisivao i probleme na koje je ukazivao još bivši, bivši glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan, a to je činjenica da je infrastruktura pravosuđa u smislu zgrada, u smislu prostorija i prostora stara, zapuštena, neadekvatna što ujedno istovremeno potvrđuje i predsjednik Vrhovnog suda, dakle naše pravosudne zgrade pokazuju derutno stanje pravne države. Zatim je činjenica da se čitav niz godina i uzastopnih sukcesivnih podnošenja izvješća ukazuje i na zakonodavne probleme, na jedne te iste propuste u zakonima primjerice nemogućnost podnošenja žalbe državnih odvjetnika na odluku optužnog vijeća da se optužnica vraća na doradu. Vrlo često ta odluka suda nema one minimalne elemente koje zakon propisuje da bi takva odluka trebala imati, dakle nema. Državno odvjetništvo se na to ne može žaliti. Zatim činjenica da imamo potpuno disfunkcionalan sustav osiguranja potraživanja u kaznenim postupcima, dakle mi blokiramo imovinu, ali kada se usporede podaci blokirane imovine sa imovinom koja je nakon pravomoćnosti presude uplaćena u državni proračun prihod je praktički zanemariv, to su promili, čak ne postotci nego promili. Drugim riječima vodimo postupke, hajde što su dugotrajni oni su u konačnici nesvrsishodni. Zatim imamo činjenicu da imamo strahovit odlijev kadrova. Ti kadrovi nisu samo ona niža razina nemogućnost pronalaženja zapisničara i drugih službenika i namještenika, jer su potpuno neadekvatne, neprimjerene plaće koje graniče sa mogućnošću održavanja minimalne egzistencije mi imamo nezadovoljstvo u samom sustavu pravosuđa, pravosudnih djelatnika jer su i njihova primanja neadekvatna. Imamo premali broj zainteresiranih da u pravosuđe uopće uđu, jer su plaće u realnom sektoru u toj istoj branši kud i kamo veće i lukrativnije. Imamo činjenicu da se u obrazovanje i napredovanje tog kadra ne ulaže dovoljno. Imamo činjenicu da njihovi radni uvjeti su po svemu degradirajući i neprimjereni. I onda imamo činjenicu da se na javni poziv na natječaj za ravnateljicu USKOK-a nitko nije niti htio javiti. Dakle, ta ogluha je jasna poruka čitavoj političkoj eliti kako vladajućima, tako i opoziciji, ali istovremeno i svekolikoj hrvatskoj javnosti, da institucije ove države pravosuđe zapravo ne žele, pravosuđe ne žele. Imati pravosuđe znači imati funkcionalna tijela koja mogu provoditi ono što im je zapisano kao njihova zadaća u ustavima i zakonima. Na sve ovo, ne samo sadašnja glavna državna odvjetnica u izvješću o kojem ćemo raspravljati sutra, nego i njezini prethodnici kažem datira iz vremena Dinka Cvitana koji je pred novinarima tumačio znate ono na podu što skuplja vlagu i plijesan, e to su vam spisi, spisi u kojima se odlučuje o nečijim sudbinama. I Hrvatska država, a kažem koliko je ono zadnjih uzastopnih godina HDZ na vlasti? 7. Nije poduzela apsolutno ništa. Na niti jedan problem na koji iz godine u godinu, ne jedan državni odvjetnik nego najmanje njih troje ukazuju, opisuju, ponavljaju Hrvatska država pod vodstvom HDZ-a i Andreja Plenkovića nije poduzela ništa. I to upravo ona vlast, ona struktura koja ima najveći broj ministara uhvaćenih u korupcijskim aferama, ona vlast i ona politička stranka kojoj parlamentarnu većinu drže optuženici u tim istim korupcijskim aferama i ona parlamentarna većina koja i prethodno ima pravomoćnu presudu za koruptivno kriminalno kazneno djelo. Blokada države, blokada procesuiranja kaznenih djela u isključivom je i jedinstvenom interesu HDZ-a i Andreja Plenkovića i očekujem da ćemo sutra o tome raspravljati kada će biti popunjenija sabornica. A očekujem od političkih aktera, pa makar na opozicijskoj sceni i udruga civilnog društva, ali i ključnih ljudi u samom sustavu pravosuđa da o ovim problemima objektivno, meritorno obavijeste međunarodna nadležna tijela. Jer ovakva Hrvatska kakva je danas nisam sigurna da bi zadovoljila uvjete iz poglavlja 23. i nisam sigurna da bi bila primljena u EU. I to je ostavština Andreja Plenkovića. Hvala. Hvala. Imamo jednu repliku kolegica Urša Raukar-Gamulin. **Raukar-Gamulin, Urša (Možemo!)** Zahvaljujem. Poštovana kolegice naravno da se slažem sa vama. Samo bih još jednom budući da ovdje raspravljamo o izmjenama i dopunama ovih zakona u kojima se povećavaju značajno financijske kazne, a imamo po statistikama USKOK-a od petnaeste do devetnaeste je dosuđeno samo 5% zatvorskih kazni i samo 3% novčanih kazni. Sve ostalo je bilo, osude su rezultirale uvjetnim osudama i vremenskim provjeravanjima. Dakle, samo bih vas molila da prokomentirate i težinu donesenih presuda. Da li su te presude po ovim statistikama USKOK-a doista djelotvorne, razmjerne i odvraćajuće. Zahvaljujem. **Vidović, Davorko Zahvaljujem. Dakle uz sve kritike koje se mogu reći na račun USKOK-a i DORH-a najčešće se sa njima javnost najviše bavi. Mislim da najveću kritiku ipak zaslužuje cjelokupan sustav. Dakle, da uvjetne presude prednjače u ukupnom broju sankcija i osuđujućih presuda, ali ono što dokazuje tu uzaludnost vođenja kaznenih postupaka treba dovesti u vezu i sa onom stvarno oduzetom i naplaćenom štetom, imovinskom koristi koja se ne nadoknađuje. Jer kad već dođemo do kraja kaznenog postupka, kad je već nešto pravomoćno i dosuđeno tada okrivljenik više nema imovinu iz koje se država ili oštećenik može namiriti. I Hrvatska tu ne poduzima ništa, ne traži najbolja rješenja iz okruženja, ne prepisuje to u svoje zakone. Onda mi u izvješću imamo ne znam podatak o sto milijuna eura blokirane imovine, a podatak o tome koliko je ušlo u proračun

Hvala lijepo predsjedavajući, poštovana državna tajnice, cijenjene kolegice i kolege saborski zastupnici. Kao što smo mogli čuti u raspravi, ali i u uvodnom obrazloženju predlagateljice pred nama su danas izmjene dva zakona – Kaznenoga zakona i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela prije svega vezano za međunarodne transakcije i vezano za podmićivanje stranih javnih službenika. Vidjeli smo da su se praktički svi saborski zastupnici, odnosno klubovi složili da će podržati ove izmjene i dopune što pokazuje da one sigurno idu u korist ne samo našega pravnoga sustava nego i u interesu svih građanki i građana Republike Hrvatske. To smo mogli prije svega vidjeti i prije nekoliko dana kada je u službenom posjetu Republici Hrvatskoj bio upravo glavni tajnik OECD-a Matijas Korman koji je i tom prilikom između ostaloga istaknuto što je ono što još trebamo težiti, težiti, popraviti, u kojem smjeru ići kako bi se i ratificirala konvencija, ali i kako bi Republika Hrvatska u budućem periodu postala punopravna članica upravo te posljednje velike međunarodne organizacije kojoj težimo. Ali isto tako mogli smo čuti i od njega da se pohvaljuje napredak Republike Hrvatske, da se prije svega taj napredak pohvaljuje vezano za sve reforme koje se poduzimaju i koje su se poduzele u proteklom periodu. Ali ono što je bitno za naše građane da i oni kao najveća međunarodna institucija koja broji 38 naj ja bih rekao razvijenijih zemalja svijeta vidi napredak Republike Hrvatske konkretno vezano i za smanjenje razlike bruto društvenog proizvoda po stanovniku Republike Hrvatske sa prosjekom EU, da vidi napredak vezano i za otpornost i razvoj hrvatskoga gospodarstva na sve ove šokove i krize koje su trenutno globalne i da vidi sve ono što konkretno ova vladajuća garnitura poduzima. Mogli smo ovdje čuti kroz rasprave evo već i da se sutra ide točka dnevnoga reda vezano za Godišnje izvješće državnoga odvjetnika, mogli smo čuti vezano za natječaj za ravnatelja USKOK-a itd. Naravno da će određeni oporbeni političari koristiti te teme kako bi etiketirali nešto vladajućima, ali činjenice su nešto sasvim drugo. Imamo službeni posjet europske javne tužiteljice Laure Covezi koja je rekla i unaprijedila sve ono što ova Vlada Republike Hrvatske čini u borbi protiv korupcije. Imamo izvješće Europske komisije vezano za vladavinu prava u RH gdje se pohvaljuju, dakle svi zakonski prijedlozi koji su donijeti u smjeru i reforme pravosuđa i reforme javne uprave, konkretno vezano i za donošenje novoga Zakona o povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa. Imamo dakle izvješća i GRECO-a kao europske specijalne organizacije koja prati borbu odnosno percepciju korupcije u svim zemljama EU gdje smo napredovali. Imamo dakle sve meritorne institucije koje govore i čestitaju RH na napretku, napretku za očuvanje političke stabilnosti, napretku za jačanje institucija, neovisnosti i samostalnosti tih institucija, napretku vezano za bolji život svih građana. Isto tako, pa i ovaj zadnji primjer, evo vjerujem da ćemo sutra kroz rasprave moći govoriti vezano i za natječaj za ravnatelja USKOK-a, vrlo ja bih rekao plastično ili transparentno pokazuje da ova vladajuća većina ili ova Vlada RH za razliku od nekih prijašnjih koji su se i hvalili da znaju što neovisna tijela čine i rade, ne da apsolutno nema nikakav utjecaj na neovisnost pravosuđa, na neovisnost državnoga odvjetništva, na neovisnost USKOK-a i policije nego vidimo dakle niti ni na koji način ne utječe ni na natječaje, pa i u slučaju ako se dogodi da se nitko na isti natječaj ne javi. Koliko god to nekim oporbenim političarima smeta, koliko god bi oni željeli da mogu nešto prišiti ovoj vladajućoj većini mi ćemo i dalje nastavit se boriti za neovisnost i samostalnost institucija i bolji život građana, iz toga razloga podržat ćemo i ove izmjene, hvala. I sada u ime Kluba zastupnika Mosta završno će govorit kolega Grmoja. Hvala. Poštovane kolegice i kolege, kao što sam rekao u stanci koju sam zatražio, niti jedna zakonska izmjena ne može riješiti problem korupcije u Hrvatskoj jer su naše institucije okupirane. To odgovorno tvrdim, pokazalo se to na slučaju Žalac gdje je glavno Državno odvjetništvo u ladici čuvalo taj predmet koji je bio u DORH-u mrtav, ne i zaključen, što je skandalozno i da ga nije aktivirao Ured europskog javnog tužitelja ništa se od tog slučaja Žalac ne bi dogodilo. Isto tako mi možemo vidjeti po ovom primjeru da se nitko nije prijavio za čelnu osobu USKOK-a, kakvo je povjerenje ljudi koji bi trebali sudjelovati u tom sustavu, u borbi protiv korupcije, u samo Državno odvjetništvo jer svi znamo kako je prošla Vanja Marušić, znamo na koji način je morala otići sa mjesta čelne osobe USKOK-a. Državno odvjetništvo funkcionira na poziv predsjednika Vlade, Andreja Plenkovića jer da to nije tako Marko Milić bi već bio ispitan, da to nije tako Katičić bi već bio ispitan i osumnjičen, da to nije tako Plenković, znači AP, bi bio pozvan na obavijesni razgovor. Što mi zauzvrat imamo? Imamo situaciju da se uslijed ove teške situacije sa nasiljem nad ženama gdje se mijenjaju, gdje se mijenja Kazneni zakon, isto tako gdje se uvodi u izmjene Kaznenog zakona kažnjavanje onih koji napuste kućne ljubimce ili ne brinu o njima, tu nam se perfidno podvaljuje Lex AP da sve informacije koje mediji objave u istragama da mediji i novinari zbog toga mogu odgovarat. Znamo zašto se to gura i zašto se gura na ovakav, na ovako perfidan način, trenutačno je zakon u javnom savjetovanju, upravo kako bi se zaštitilo lik i djelo AP-a odnosno Andreja Plenkovića. I možete vi kolega Mažar govoriti ovo i ono, govoriti o činjenicama, al to su činjenice, činjenice su da u ovom trenutku imate dvije ogromne afere koje potresaju Vladu, afera gdje jedan sesvetski živoder na muci Slavonije, na muci vaše Slavonije zarađuje milijune, jedan šintor, a znamo da šintore ni djeca ne vole, zarađuje dakle ogromne novce, tu dobit ne prijavljuje u svoju imovinsku karticu i vi pričate o tome da Vlada dobro radi svoj posao. Kriju se milijuni zarađeni na muci vaših sugrađana, ljudi s kojima dijelite dobro i zlo i uz tu aferu afera „Plin za cent“ koja teško opterećuje ovu Vladu zbog čega trpite znači ogromnu političku štetu, pa nije vam se slučajno u Vinkovcima pojavio onaj transparent. I pazite sada perfidne igre, u tom trenutku dok Plenković bezuspješno uvjerava javnost da nema političke štete za HDZ u tom trenutku objavljuje se anketa, pazi, ne da HDZ pada, HDZ raste 2% i vi očekujete da narod u to povjeruje, a i ti vlasnici rejting agencija. Ja se danas nisam šalio kad sam rekao dakle ovo govorim u trenutku kad u toj anketi rejting Mosta raste i Most je došao nadomak Možemo!, a sa Suverenistima, našim koalicijskim partnerom postaje treća politička snaga u zemlji, govorim to u tom, dakle ne zato što je ta anketa nepovoljna za moju političku opciju, to je plaćena anketa, to je namještena anketa, to je plaćena i namještena anketa. I kada oslobodimo institucije oni koji rade takve prljave rabote moraju znati da će im te neovisne institucije pokucati na vrata i provjeriti gdje su ti pozivi i koga se zvalo i kako su se štimale ankete. To su ogromna korupcijska zlodjela, ogromna jer se vara narod novcem poreznih obveznika. I budite sigurni da ćete za to odgovarati. Zahvaljujem. Nadovezat ću se na izlaganje svog prethodnika. Mislim da je oporba jednoglasna u zaključku da ovdje postoji u ovim plinskim aferama ali i drugim korupcijskim aferama osobna i politička odgovornost Andreja Plenkovića. No, želim iskoristiti ovu priliku da kažem da u Republici Hrvatskoj postoji i odgovornost institucija. Mi imamo problem da institucije ne rade svoj posao, a pod institucijama smatram da je problematična postala i uloga Hrvatskog sabora. Hrvatski sabor je to tijelo koje daje okvir institucionalni, ali i normativni svim drugim državnim tijelima. Ono što vidim da se događa u ovom sazivu Hrvatskog sabora, a ni prethodni sazivi nisu bili bolji je jedan obrazac normativnih aktivnosti u kojima Vlada upućuje ovakve prijedloge zakona zato što to moramo da bismo zadovoljili neke od kriterija koji dolaze izvana. Dakle, nema inicijativa, one ne dolaze od matičnih saborskih radnih tijela, ne dolaze niti od Vlade same koje bi odgovarale na probleme i na potrebe našeg društva. I ponavljam uzaludnost svih ovih rasprava, ali i poraz države kao takve potvrđuje činjenica da iz godine u godinu imamo jedna te ista izvješća nadležnih institucija i tijela pogotovo izvješća glavne državne odvjetnice odnosno odvjetnika, pa tako i izvješća predsjednika Vrhovnog suda koji su točno dijagnosticirali sve probleme našeg pravosuđa od zgrada, od infrastrukture, od kadrova, od malih plaća, od loših zakona. I unatoč tome iz godine u godinu Hrvatski sabor kao suvereno tijelo, predstavničko tijelo građana i glavno tijelo političke volje bila ovog naroda ne poduzima ništa. Ako ćemo i nadalje dozvoliti da se nama sva normativna aktivnost svodi na zadovoljavanje nekakve kućice po mjerilima relevantnih međunarodnih tijela kojima želimo pripadati, dakle oko toga nema spora. Ali je tužno da istovremeno negiramo da je naša stvarnost, naša provedba zakona, naša vladavina prava bitno drugačija od onih statističkih izvješća koja se eto putem resornih ministarstava i ove Vlade Andreja Plenkovića upućuju na više instance kako bi Hrvatska prikazala kao jedna eto suverena moderna europska demokracija. Hrvatska to odavno nije. A sa ovakvim pristupom u usvajanju normativnih akata stanje će biti sve gore i gore. Nema vladavine prava bez učinkovitog pravosuđa, bez jakog USKOK-a i DORH-a koji ima i bič i kičmu, a naš DORH nema niti ravnateljicu, odnosno ravnatelja USKOK-a jer je to tijelo, dakle to je perjanica borbe protiv korupcije, ali ujedno i perjanica zaštite Ustava, zakona i financijskih interesa države nama je obezglavljeno. Zašto? Zato što to HDZ-u i Andreju Plenkoviću odgovara – zna se.

mislim da je ovo isto tako jedan trenutak kada se ponovno i opet mora reći da mi godinama i desetljećima zadovoljavamo neke vanjske kriterije što kaže kolegica Orešković stavljamo kvačice na neke male kućice ili kao što sam rekla doživljavamo to kao rješavanje testova u srednjoj školi ili na fakultetu, a do primjene ostaje dug i dalek put i u najvećem stupnju do te primjene naprosto ne dolazi. I ono što je poražavajuće za Hrvatsku je sasvim sigurno to da mi nemamo takvu vladajuću strukturu kojoj je stalo da se promjene događaju bez zadovoljavanja uvjeta nekih vanjskih faktora kao što je konkretno na pitanju ovog zakona OECD. Još jednu stvar želim isto tako reći. Osim što slažem se sa kolegicom Orešković o poziciji Hrvatskog sabora mi se zaista svi zajedno trebamo zapitati o poziciji Ustavnog suda. Mi smo imali dva čitanja Zakona o izbornim jedinicama koji evidentno ne poštuje odluku tog Ustavnog suda. To smo sa strane opozicije mnogi od nas dokazivali, čitali odluku, ukazivali, dokazivali međutim apsolutno bez ikakvog uspjeha. Ustavni sud je mogao reagirati na neki način između dva čitanja. Sada preostaje da reagira na ovaj zakon kada će biti izglasan, a bit će naravno izglasan njihovom što bi Krleža rekao kompaktnom većinom. Da li će Ustavni sud reagirati, a morao bi reagirati. Procjene idu da neće. Ukoliko se to dogodi da Ustavni sud ne reagira na Zakon o izbornim jedinicama koji je eklatantno protivan njegovoj odluci od 7. veljače ove godine znači da i Ustavni sud je u kandžama HDZ-a isto tako zarobljen kao što je zarobljena i cijela država. Zahvaljujem. Hvala lijepo. Ovime smo zaključili raspravu i glasovat ćemo kada se steknu uvjeti.

lijepo gospodine potpredsjedniče,